i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 103 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika o radu Narodne skupštine?Reč ima gospodin Borislav Novaković.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege poslanici, postavljam pitanje ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću – zašto permanentno, sve vreme, dozvoljava da se kriši zakon od strane predsednika Republike Aleksandra Vučića, i to Krivični Krivični zakon, član 343. – izazivanje panike i nereda, stav 2, putem sredstava javnog informisanja?Najdrastičniji primer imali smo noćas. Dakle, predsednik tvrdi da je policajac Lazar Bačić napadnut od boljševičkih, citiram, plenumaša, udarcem bokserom. Svi koji su gledali prenos, a ja vam sada pokazujem sliku koja to nedvosmisleno potvrđuje, imali su prilike da vide da policajac Lazar Bačić nije napadnut od strane studenata ili građana, njega je napao uniformisani kolega iz žandarmerije i povrede koje je dobio policajac u civilu Lazar Bačić

vreme.Gospodine Novakoviću, vidite da vam je isključen mikrofon, samo mi dajte malo prostora da uvedem mir u salu, vratiću vam vreme.Dame i gospodo narodni poslanici, u ovom satu svaki poslanik ima pravo na pet minuta da postavi pitanje upućeno državnim organima. Stoga, molim vas, do pet, što znači i pet, ja procenjujem. Stoga, molim vas, dopustite svim kolegama poslanicima da postave svoje pitanje. Vi imate mogućnost takođe da postavite pitanje, hajte da radimo danas onako kako ovoj instituciji dolikuje, uz kompletnu i potpunu primenu Poslovnika o radu. Mi sebe ne čujemo. Stoga vas molim, bez obzira na trenutne tenzije i nepodnošljivost, samo imajte na pameti Poslovnik o radu, i to važi za sve.Gospodine Novakoviću, ja vas molim, brišem listu, molim vas da se ponovo prijavite, imaćete vreme od početka.Vas, drage kolege, takođe molim da dozvolite poslaniku da postavi pitanje.Izvolite. Dakle, postavljam pitanje ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću – zašto permanentno Ministarstvo unutrašnjih poslova dozvoljava predsedniku države Aleksandru Vučiću da krši zakon? Reč je o članu 343, kojim je definisano izazivanje panike i nereda putem sredstava javnog informisanja, dakle stav 2.Aleksandar Vučić permanentno svojim izjavama i svojim ponašanjem krši ovaj član zakona, izaziva paniku i nerede i ono što je uradio noćas je prekardašilo i prešlo svaku meru, ne samo pravne kulture, nego i dobrog ukusa, jer je najdirektnije slagao.Dakle, policajac Lazar Bačić, ali Lazar Bačić nije povređen, kao što tvrdi gospodin Vučić, od strane boljševičkih plenumaša, kako ih je nazvao, odnosno udarcem bokserom. Naprotiv, niko nije ni od studenata, ni od građana naneo povrede policajcu Lazaru Bačiću. Iz snimka se jasno vidi da je povreda nanesena tako što je policajcu u civilu povrede naneo njegov kolega u uniformi žandarm. I umesto da se držimo istine i da kažemo istinu da su povrede koje su nastale kod policajca Lazara Bačića izazvane od strane njegovog uniformisanog kolege, ovde se laže da su te povrede Lazaru Bačiću naneli neki od mirnih protestanata. To je zaista nedopustivo.Pogotovo je nedopustivo da predsednik države koji je obavezan na to da otelovljuje jedinstvo, da predstavlja sve građane, nezavisno od toga da li su glasali za njega ili ne, najodvratnije laže.Nadalje, u čemu se ogleda širenje panike i nereda kada je u pitanju predsednik države. Sve vreme tvrdi četiri stvari. Prva – da protestanti i da mirni demonstranti u Srbiji rade na rušenju ustavnog poretka. To nije tačno. U ovoj državi svako ima pravo na političko okupljanje i na politički protest. I, sve dok se kreću u okvirima zakona i poštovanja javnog reda, a to se upravo događa u prethodnih pet meseci, niko nema pravo da bilo koga optuži za rušenje ustavnog poretka, samo zato što koristi svoje osnovno pravo na protest i na političko okupljanje.Predsednik tvrdi da je plan zauzimanje Skupštine. Nema nikakvog zauzimanja Skupštine. Ovde smo sada u Skupštini, u ovoj instituciji koja je najvažnije političko telo odlučivanja u Srbiji, da bismo govorili pred građanima i onima koji su nas birali i oni koji nas nisu birali. Dakle, naš posao je da se ovde borimo i zastupamo građane i to ćemo raditi u Skupštini i nema nikakve potrebe za opkoljavanjem ili zauzimanjem Skupštine.Predsednik Skupštine.Predsednik tvrdi i time takođe izaziva paniku i unosi nered, da će doći do okruživanje predsedništva, dakle, mesta gde on radi. Ako je neko u ovom trenutku okružio predsedništvo, onda su to pristalice Aleksandra Vučića. Ja ga pozivam da snagom svog autoriteta kaže tim ljudima koji su raširili šatore, a jesu pristalice njegove politike da se udalje, jer u ovom trenutku samo njegove pristalice rade opkoljavanje jedne institucije i niko više.Pod četiri – širenje i izazivanje panike i nereda je naredna njegova rečenica, da očekuje veliko nasilje u subotu. U subotu se neće dogoditi nikakvo nasilje, niko u ovoj državi ne želi nasilje, svi žele institucije, poštovanje zakona, poštovanje pravnog poretka i raspravljanje o svim političkim problemima, na najmanje konfliktan način, a idealno je na bezkonfliktan način. To želi većina Srbije siguran sam, sve ostalo je laž, sve ostalo je spinovanje, sve ostalo je politička manipulacija.Napokon, nas očekuje buran period, taj period i zato postavljam pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, ne zato što ono može presudno da utiče, ali može bitno da utiče kada je u pitanju bezbednosna kultura koja nas vodi upravljanjem političkim procesima na mirniji način, civilizovaniji, uređeniji, da preduzme te mere. Očekuje nas period velikih političkih turbulencija, zbog svega ovoga što Aleksandar Vučić radi, zbog unošenja panike, zbog unošenja nereda, pozivam Republičkog javnog tužioca, Zagorku Dolovac da privede i uhapsi Aleksandra Vučića, jer on mora da otelovljuje političko jedinstvo ove države, a ne da unosi razdor. On mora da smiruje tenzije, a ne da raspaljuje Hvala.Pet minuta je davno isteklo.Gospođa Sonja Pernat, izvolite. Postavljam pitanje za Ministarstvo finansija.Imajući u vidu da je Zakon o budžetu za 2025. godinu usvojen potpuno nezakonito, mimo svih predviđenih procedura, interesuje me kako mislite da se dalje zadužujete kod kreditora i kod MMF-a za dodatnih 360 milijardi dinara, kada nemate valjani zakonski osnov za to?Nasilničko i nezakonito usvajanje u jednom momentu kada prorade institucije, a to je sve što mi želimo. Dakle, nikakvo nasilje, samo rad institucija, treba da znate da svako ovakvo zaduživanje biće protivpravno ništavno.Evropske institucije konstatovali su veliki nivo korupcije. Dakle, nažalost, nas korupcija ubija, pad nadstrešnice i 15 poginulih, a vaš učinak je ravan nuli. Dakle, vi uzimate novac od kreditora koji završava isključivo u vašim džepovima. Nameštate neke tendere, a ne pravite krucijalne projekte, jer na stadionima se ne gradi budućnost jedne zemlje, već upravo kao što ova omladina pokazuje, kulturom i naukom.Dakle, naukom.Dakle, vi nikakve projekte značajne niste uradili. U bolnicama su liste čekanja užasno velike, 600.000 ljudi u Vojvodini nema ispravnu pijaću vodu, 80 miliona evra su Zrenjaninci potrošili na kupovinu flaširane vode i vi to nazivate borbom protiv korupcije.Dakle, nama nudite neku parizer politiku od 37 dinara i minimalac od nešto više od 50.000 dinara, a vama novac u džepove. Dakle, 30 godina ljudi rade za neki minimalac. Zamislite kada svi ti ljudi dostignu neku svoju mirovinu, odnosno penziju, oni će biti socijalna kategorija.Upozoravam da je ovo daleko od politike patriotizma, jer ste vi noćas krenuli na studente, represijom i to je protiv svake osude. Vaša politika nije politika patriotizma, nego politika dužničkog ropstva, a sada ću vam i reći zašto.Ako ne bude rebalansa budžeta za 2025. godinu, a mislim da će ga biti, Srbija će završiti sa dugom od 45 milijardi evra. Onog momenta kada ste došli na vlast sedeći na stiroporu i kada je neko od vaših lidera štrajkovao glađu, Srbija je bila zadužena 20 milijardi evra. Vi ste gospodo naprednjaci uspeli da uduplate dug, dakle, to ispada po tome da nijedan građanin Srbije nije stvarao nijednu novu vrednost, već smo se isključivo samozaduživali.Takođe pitanje Ministarstvu finansija, da li ste čuli da se zatvara fabrika „Drekslmajer“, to je fabrika u Zrenjaninu koja je dobila subvencije od države. Žao mi je što ne mogu da navedem još fabrika ovako tužne sudbine, ali znate da će 2000 ljudi ostati na ulici, 2000 ljudi, pa i njihove porodice, isporučićete direktno fabrici „Linglong“. Znate, to je ona fabrika gde su suspendovana suspendovana prava Republike Srbije, gde se javio robovski rad i to nisam ja rekla, to su rekle sve relevantne institucije.Dakle, ne dajte ništa osim nekog minimalca, zato mi ovde iz radničke partije imamo jednu kategoriju za koju se zalažemo, a to je plata dostojna za život. Verujte ta plata dostojna za život nismo mi to izmislili, to postoji u svim razvijenijim zemljama. U ovom momentu plata dostojna za život bila bi 140 hiljada dinara. Mislim da je to patriotizam, a da nije patriotizam to što vi prodajete zemlju. Rusima Rusima ste dali naftne resurse, Kinezima ste dali zlato, Arapima ste dali vodu, a mi smo ostali poniženi i uniženi. Koliko još treba da glumimo da budemo slobodni robovi da bi se novac sipao u vaše džepove.Još nešto ću da vam kažem, postoji jedna fabrika u Zrenjaninu i zove se „Stil“, ono dobijaju subvencije od države, prave obuću za policiju i za vojsku, tu rade ljudi sa invaliditetom. Dva meseca nisu primili dinara. Šta mislite kako će oni da žive? Idite tamo raširite srpsku zastavu i recite da ste patriote. Ja mislim da ste vi dali u miru ono što dugi u ratu ne izgube.

Poštovana predsedavajuća, poštovana potpredsednice i poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, želela bih svoje pitanje da uputim Ministarstvu zdravlja, a tiče se Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, evidencijama u oblasti zdravstva, preciznije regulacija elektronskog vođenja medicinske dokumentacije, odnosno e-kartona.Da bi zdravstvene ustanove mogle da koriste e-karton, odnosno elektronsko vođenje medicinske dokumentacije, njihova softverska rešenja moraju biti usklađena sa standardima i procedurama definisanim u Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, prema članu 46. stav 4. ovog zakona ministar zdravlja propisuje šta se sve vodi u tom kartonu, sadržinu podataka, način i postupak preuzimanja podataka, određivanje i korišćenje ličnog zdravstvenog broja i druga pitanja od značaja za uspostavljanje i korišćenje podataka o elektronskoj zdravstvenoj dokumentaciji.Iako zakon ne precizira eksplicitno da svako softversko rešenje mora imati posebnu saglasnost Ministarstva zdravlja, jasno je da softveri moraju biti usklađeni sa propisanim standardima i procedurama kako bi bili kompatibilni sa RIZIS, odnosno Republičkim informativnim zdravstvenim sistemom i omogućili pravilno vođenje E-kartona. Stoga, umesto da svaka od skoro 350 zdravstvenih ustanova pojedinačno traži potvrdu usklađenosti.Smatram da bi bilo svrsishodnije da Ministarstvo zdravlja obaveže vendore softverskih programa za E-kartone da sami dokažu usklađenost sa zahtevima ministarstva. Ovo bi donelo veliku olakšicu za zdravstvene radnike, jer trenutno kako bi ispoštovali zakon, vode dvostruku evidenciju i u papirnoj i u elektronskoj formi.U zdravstvenim ustanovama se vodi precizna i obimna evidencija o pacijentima, oboljenjima, intervencijama, neželjenim reakcijama, drugim medicinskim podacima. U obaveznu medicinsku dokumentaciju unosi se na različitim elektronskim platformama 23 vrste podatka, 24 različite knjige protokola, 21 knjiga evidencije za određene bolesti, 37 individualnih izveštaja, 14 registara o licima obolelima od bolesti ili stanja od javnog zdravstvenog značaja i preko 12 različitih vrsta obrazaca.Trenutno zakon nalaže da se zdravstveni kartoni pacijenata vode i u papirnoj i u elektronskoj formi, osim u slučaju da se koristi softvere koji ima rešenje o usaglašenosti izdat od strane Ministarstva zdravlja. Samo tada je dozvoljeno isključivo elektronsko vođenje kartona.Međutim, većina vendora nema rešenje o usaglašenosti Ministarstva zdravlja. Zadnje rešenje je izdato 2010. godine za softver koji koristi većina zdravstvenih ustanova u Srbiji, sa rokom važenja do dve godine. To znači da je rešenje isteklo još 2012. godine, a novi sistem usaglašenosti nije uveden.Zato postavljam pitanje Ministarstvu zdravlja, kada će ministarstvo preduzeti konkretne korake da bi rešio ovaj problem i omogućilo zdravstvenim ustanovama da koriste potpuno elektronsko vođenje medicinske dokumentacije bez potrebe za dupliranjem evidencija?Vođenje zdravstvenog kartona isključivo u elektronskoj formi donelo bi brojne benefite. Lekari bi imali više vremena za pacijente, umesto da rade obimnu administraciju. Ustanove bi značajno smanjile troškove, papir, tonere, arhivski prostor, smanjila bi se administrativna opterećenja za zdravstvene radnike i oni bi mogli raditi posao za koji su se školovali.Smatram da je elektronsko vođenje medicinske dokumentacije ključni korak ka modernizaciji zdravstvenog sistema Srbije. Puno se uradilo na tome. Postoje portali, postoje platforme na kojima mi stvarno unosimo kvalitetne podatke i oni se dobro čuvaju. Postoji E-recept koji se jako lepo prihvatio među našim građanima. To je znak da da sistem funkcioniše. Samo bi taj završni korak trebalo odraditi, a to je da se preduzmu hitne mere da bi se uskladila pravna regulativa i omogućilo zdravstvenim ustanovama da koriste pouzdana i sertifikovana softverska rešenja bez administrativnih prepreka i dvostrukih obaveza. Hvala. **Marina Raguš** Najlepše hvala vama.Gospodin Stefan Krkobabić. Izvolite. Uvažena potpredsednice Raguš, hvala.Neophodno je da u ovakvom trenutku za našu zemlju pričamo upravo u uspesima naše Republike Srbije, a ono što je vanredno veliki uspeh to je dobijanje kreditnog rejtinga za našu zemlju, a koji je ostao pomalo u senci zbog trenutnih događaja.Taj investicioni rejting naše zemlja koja je Agencija koja je Agencija za ocenu kreditnog rejtinga dala je veliki uspeh i za Vladu Republike Srbije, ali i pokazatelj uspešne vizije predsednika Aleksandra Vučića.

To najprostije rečeno znači da će Srbija na međudržavnom tržištu kapitala moći jeftinije da se zadužuje, jer je ocenjena kao zemlja koja može na vreme da izmiruje svoje dugove.Moći ćemo da pozajmljujemo po povoljnijim kamatnim stopama na međunarodnom tržištu i da ojačamo svoju ekonomsku reputaciju na način da privučemo još veći broj stranih direktnih investicija. Dobijanje ovako visokog investicionog rejtinga prvi put u istoriji nije slučajno. Naša zemlja je 2024. godinu završila kao druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi.Zabeležili smo rekordan priliv stranih direktnih investicija u visini od 5,1 milijarde evra. Spustili smo stopu nezaposlenosti na istorijski minimum od 8,2%, a inflaciju uvaženi građani Srbije na 4,3%. Godinama unazad, naš javni dug je daleko manji nego što je prosek evrozone, pa je tako i on prošle godine iznosio 44,5% BDP, dok je u evrozoni dostigao čak 89%. Ovde nema mesta ni špekulacijama, ni nagađanjima, ni politikantstvu, ovo su egzaktni i lako proverljivi podaci, a pre svega merljivi.Znamo da nas čeka EKSPO 2027, 2027, kao prvorazredni projekat za našu zemlju u kojoj će biti uloženo sa svim pratećim projektima preko 17 milijardi evra. S tim u vezi, u ime poslaničke grupe PUPS Solidarnost i pravda, želim Ministarstvu finansije Republike Srbije da postavim sledeća pitanja.Na na zadržavanje postojećeg i dobijanja još većeg investicionog kreditnog rejtinga uticati aktuelno društveno politička situacija u našoj zemlji, koja nije laka i koliko je shodno tome, važno da insistiramo na unutrašnjem dijalogu između svih relevantnih činilaca, kako bismo zajedničkim snagama, a na korist svih građana Srbije nastavili da ekonomski jačamo i razvijamo našu državu u celini.Zahvaljujem se na pažnji.

ona tada donosi zaključak kojim protivustavno i protivzakonito menja zakon koji se može menjati samo po predviđenoj proceduri ovde u Skupštini Srbije. Otpočela je kampanja oduzimanja oružja, ne samo od onih koji ga nelegalno poseduju, nego i od legalnih vlasnika.Kampanja vlasnika.Kampanja i preduzete mere imale su za cilj da se ljudi primoraju da u trajno vlasništvo države predaju oružje koje legalno poseduju.Realnog osnova za to nije bilo, jer činjenice ukazuju da se 91% svih krivičnih dela izvrši nelegalnim oružjem, 8% službenim oružjem, a samo 1% oružjem koje je u legalnom posedu građana. Preduzete mere pogodile su najviše savesne građane, oni koji su legalno posedovali oružje, koji ga nisu krili,

u svetu, a možda i jedina država koja naplaćuje porez na oružje. U međuvremenu nakon te preduzete akcije, razoružanja, desilo se nešto paradoksalno.Mnogim bivšim posednicima legalnog oružja, stigla je opomena pod pretnjom prinudne naplate da se plati porez na oružje koje više ne poseduju, koje su bez nadoknade predali državi. Do toga je najverovatnije došlo iz razloga što MUP, nije dostavilo Poreskoj upravi imena ljudi koji su državi predali oružja i zbog toga su mnogi građani prinuđeni da odlaze u poresku upravu, da gube vreme čekajući u dugom redu i da se pravdaju za neosnovani dug.Zato

Poslanička grupa MI - Glas iz naroda, tri puta je postavljala poslaničko pitanje Vladi zašto se država Srbija pod obrazloženjem sinhronizacije spoljne politike sa EU priključila sankcijama koje je ona uvela nama prijateljskoj, jednoj od najbliskijih zemalja, Republici Belorusiji? Ni na jedno pitanje odgovor nismo dobili.Saglašavajući se sa sankcijama EU onemogućen je i vazdušni saobraćaj između Srbije i Belorusije, zbog čega ispaštaju mnogi građani i Srbije i Belorusije, ali i građani drugih zemalja koji bi putovali na ovoj relaciji.Vazdušni relaciji.Vazdušni saobraćaj između Beograda i Minska uspostavljen je 2012. godine i u početku se odvijao preko Budimpešte, a onda posle godinu i po dana uspostavljena je direktna linija između Beograda i Minska tri puta nedeljno, na kojoj će potom početi da se leti i šest puta nedeljno.Srpsko prisustvo u Belorusiji, ali i belorusko u Srbiji je sve očiglednije. Danas razvoj Belorusije, ali i promociji Srbije u Belorusiji i drugim zemljama bivšeg sovjetskog prostora značajno doprinosi srpska kompanija "Braća Karić". Kompanija holding "BK grupe - Braća Karić" samo na jednom mestu na 460 hektara bivšeg aerodroma u Minsku gradi multifunkcionalni kompleks "Minsk-MIR" po principu "grad u gradu", sa četiri miliona kvadratnih metara stambenog prostora, što je

a gradi se i stambeno poslovno privredni i sportski kompleks "Severni Berg", takođe po principu "grad u gradu", od osam miliona kvadratnih metara.Na gradilištima kompanije "Braća Karić" u Belorusiji dnevno radi 13 hiljada ljudi, a zajedno sa gradilištima u Rusiji i Kazahstanu oko 30 hiljada Naši ljudi radno angažovani u Belorusiji mole da naša država omogući da se obnovi vazdušni saobraćaj između Beograda i Minska. Zato moje pitanje Vladi Republike Srbije glasi - kada će omogućiti ponovno uspostavljanje vazdušnog saobraćaja između Srbije i Belorusije? Hvala na pažnji.

pitanje je upućeno Ministarstvu energetike i rudarstva i javnom preduzeću "Srbijagas", a tiče se gasifikacija ovog dela Srbije. Mi smo ranije govorili i već se krenulo sa radom, odnosno krenule su neke pripremne radnje, da gasovod koji je

obilazi se i prati se trasa od gasovoda koji će na tim mestima biti i za sve nas koji tamo živimo veoma je bitno da se to reši što pre, na najbolji način, jer ćemo tako imati mogućnost da da bude bolja životna sredina. Konkretno, sada, kada se loži, veliki problem jeste zagađenje vazduha, ne samo kod nas u Svrljigu nego u Knjaževcu,

pojedini ljudi koji se predstavljaju kao advokati, obilaze te naše domaćine koji imaju parcele gde treba da prođe gasovod i već se pripremaju tužbe. Ja mislim da je to još jedan od načina da se zaustavi gasifikacija, kao što se dešavalo u prethodnom periodu, gde su ranije prošli putevi u tim našim seoskim područjima, to sam vam govorio i ranije, gde je veliki broj advokatskih radnika na terenu, idu direktno kod tih naših ljudi čije su parcele zauzele jedan deo tog puta ili je put prošao kroz tu parcelu pre 50-60 godina. Sada se javljaju ti advokati, obilaze te naše domaćine čije su to parcele, imaju podatke i utužuju lokalnu samoupravu, opštinu, gde je opština u jako teškoj situaciji zato što su budžeti veoma mali, veoma opterećeni svim onim drugim stvarima,

sam vam govorio i ranije da jedna opština, druga opština, treća opština, budžeti se smanjuju, advokati idu i dalje na terenu, što znamo da nije po pravilu, da nije u skladu sa Zakonom o advokaturi, da nema pravo da ide kod svakog čoveka da nudi svoje usluge, a idu možda čak i neki ljudi koji nisu ni advokati, nego njihovi pomoćnici i na taj na taj način naši ljudi njima potpisuju i dešava se situacija da dosta tih tužbi koje advokati rade prema tim našim lokalnim samoupravama, se izgubi, odnosno advokati izgube te tužbe, a taj naš čovek koji je potpisao to ovlašćenje oni sada plaćaju i dolaze velike kazne za takse koje su trebale da se naplate.Prema tome, za mene kao čoveka bitno je da se uradi gasifikacija,

Iako Zeleno-levi front neće učestovati u daljoj raspravi u nastavku ove sednice, želeo sam da iskoristim ovu priliku kada narodni poslanici mogu da traže objašnjenja i obaveštenja od državnih organa, da postavim pitanje odgovornosti za dalje uvlačenje građana Srbije u sukobe i nasilje nakon napada žandarmerije na studente ispred RTS-a.Da li će Ivica Dačić, ministar policije, na sebe preuzeti odgovornost za ovaj napad, za posledice organizacije višednevnog kontramitinga ispred Predsedništva i generalno za posledice zloupotrebe policije za očuvanje SNS-a na vlasti?Juče je policija povredila svog kolegu ispred RTS-a. Da li Dačić oseća odgovornost za to ili će se vaditi da mu je sve ipak naredio neko ko je nenadležan, predsednik države.Neće ga spasiti ovo sakrivanje, kao što se niko neće moći sakriti od odgovornosti. Juče su policajci, žandarmerija, napadajući građane i studente koji su zbog uvreda i laži blokirali RTS, slučajno povredili svog kolegu u civilu.Vučić je kukavički brže bolje za to okrivio studente. Ej, optužio je one koji mesecima pozivaju za nenasilje, ali na sreću postoje snimci koji jasno pokazuju šta se desilo.Da li ima neko obraza u toj policiji da kaže šta se zaista se desilo ili ćete se skrivati iza onoga - mi samo radimo svoj posao? Posao policije nije da lažu, nije da štite kriminalce i prevarante, da budu doušnici "Informera", već da štite institucije, da štite zakon i pravdu, bukvalno baš ono na šta pozivaju građani i studenti na protestima i to mesecima.Za preko 100 dana protesta na ulice Srbije izašle su stotine hiljada ljudi. Imali smo proteste u stotinama gradova i sela. Nigde nije bilo nasilja osim tamo gde su ga činili vaši ljudi, predsednici opština, direktori javnih preduzeća, batinaši i provokatori.Pozivam vas da odustanete od sukoba, da shvatite da je jedini ispravan način ispunjavanje svih studentskih zahteva onako kako su ih studenti definisali i preuzimanje odgovornosti za svu štetu koju ste našem društvu napravili i pravite.Prestanite da okrećete ljude jedne protiv drugih. Povucite lažne studente, sklonite one smešne šatore, ne pokušavajte da sprečite regularno održavanje najavljenog skupa u Beogradu 15. marta. Iako statisti koje ste dovukli iz raznih „Pinkovih“ rijalitija da glume demonstrante ispred Predsedništva izgledaju smešno

ministarki prosvete ili ministru finansije ili bilo kome koga smatrate nadležnim koliko je resursa država potrošila na organizaciju višednevnog naprednjačkog kontramitinga ispred Predsedništva Srbije? Da li su na to otišle plate prosvetara?Dakle, odustanite od kontramitinga, prestanite da zloupotrebljavate policiju, prestanite da hapsite aktiviste, prestanite da napadate studente. Neće vam proći ideja da ove mlade ljude oterate iz Srbije kao što ste oterali 400.000 ljudi za 12 godina vaše vlasti. Neće vam uspeti, shvatite da je gotovo. Sada je samo pitanje koliku štetu za sobom ostavljate. Hvala.

a pre svega vi narodni poslanici, zamoliću vas jednu stvar – da konačno stvari počnemo da nazivamo pravim imenom. Priča o studentima, o njihovim zahtevima završena je prošle sedmice izglasavanjem zakona koji je ispunjenje poslednjih zahteva studenta. Ono što se danas dešava na ulicama i ono što se desilo noćas ne naziva se nikakvim studentima, to su opozicioni anarhisti pod direktnom upravljačkom palicom opozicije i poslanika opozicije u Srbiji. Konačno da te ljude počnemo da nazivamo opozicioni anarhisti ili boljševički aktivisti jer to je ono što ih u stvarnosti označava.Ono što ste danas čuli od opozicije, od ovog nesretnog Novakovića, od Lazovića niste ništa drugo mogli ni da očekujete, poštovani građani Republike Srbije, od lažova, od proverenih i presuđivanih kriminalaca, i to baš za napad na policajca i zloupotrebu službenog položaja za šta je osuđen pravosnažno već jednom Bora Novaković. Ništa drugo niste mogli da očekujete od Lazovića koji je u 45. godini i dalje student a narodni poslanik, kome je prvo radno mesto Narodna skupština Republike Srbije. Kao dokaz tome, a uvek argumentovano govorimo, istu ovu priču koju vrte sada kada je u pitanju napad na srpskog policajca noćašnji ispred RTS vrteli su pre tri dana kada je pitanju bio Nikola Selaković.U cilju prodavanja laži javnosti Srbije napravili su čak i lažno Rešenje o određivanju pritvora onom antisrbinu i nasilniku Milanu Tavčaru. Ni to nisu bili u stanju da urade kako treba. Na prvoj stranici, poštovana javnosti, poštovani građani Republike Srbije, stavili su datum 8. mart 2025. godine, a na drugoj stranici tog rešenja datum 4. jun 2023. U međuvremenu Tavčar je priznao delo, priznao da je napao Nikolu Selakovića, a već treći dan i dalje ovo rešenje, ovu laž vrte kao dokaz da se taj napad nije uopšte desio. Po istom principu to pokušavaju da urade kada je u pitanju napad na srpskog policajca noćas ispred RTS.Da budemo jasni, svi mi, javnost Republike Srbije, znamo da je to uradio anarhista pod direktnom palicom nekog nekog drugoga. Manje je bitno i manje je važno koji je to anarhista uradio i ko je direktni izvršilac tog dela, puno je važnije ko je nalogodavac, ko je inspirator, ko je taj ko daje naređenja o napadu na institucije Republike Srbije, ko je taj ko upravlja onim što se dešava i što se noćas dešavalo na ulicama Republike Srbije.To je moje pitanje ministru unutrašnjih poslova, to je moje pitanje Tužilaštvu. Ovde nije bitno koji je anarhista noćas udario srpskog policajca, nečijeg brata, oca,

opozicionih poslanika, da ta sva uputstva o napadu na institucije Republike Srbije dolaze iz redova opozicije, iz ovih poslaničkih klupa. To je naše pitanje Tužilaštvu i MUP-u.Ovo me, poštovani me, poštovani građani Republike Srbije, poštovane kolege poslanici, neodoljivo podseća na jednu drugu stvar iz prošlosti – kada je u Podrinju ubijeno u toku rata 3.500 Srba niko, apsolutno niko za 3.500 života nije odgovarao. Priča Nasera Orića i tzv. sudova je na kraju završena epilogom u kome se može zaključiti da je 3.500 ljudi samo sebe ubilo. Upravo na delu je jedan takav pokušaj. Ovo je poslednji put Srbiji i srpskom narodu radio samo Naser Orić.Moje drugo pitanje, a moram vam pokazati, ovo je produkt sinoćnjeg delovanja anarhista, nečiji otac, nečiji brat, nečiji muž sa opasnošću da ostane bez oka. Moje drugo pitanje je upućeno poslanicima opozicije, raskrinkavajući njihovu laž i raskrinkavajući njihovo licemerje, zašto prodajete narodu praznu priču da ne planirate nasilje, kao da smo mi slepi? Kao da ne vidimo objave vaših direktnih podređenih i vaših direktnih aktivista koji pozivaju otvoreno na nasilje u subotu, dajući uputstva ko će poneti motornu testeru, ko će poneti palice, ko će poneti kamenje, ko će poneti topovske udare, kao da smo ludi, pa ne znamo da po firmama širom Srbije tražite građevinske mašine kojima ćete krenuti na institucije Republike Srbije.Nećete, verujte, dok je nas, dok je Srbije, dok je srpskog naroda. Živela Srbija! Hvala. Hvala vama.Nastavljamo rad.Prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačka od 33. do 55. dnevnog i shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 33. do 55. dnevnog reda.Da

puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas imamo na dnevnom redu 23 zakona koja su izuzetno važna za dalji rast i napredak naše Srbije. Ja ću ukratko da obrazložim one koji su najvažniji.Prvi je sigurno Sporazum o zajmu sa EU, jedan veliki korak napred ka potpunoj integraciji Republike Srbije u EU. Kao što znate, predsednik Aleksandar Vučić je obećao da ćemo do kraja 2026. godine usaglasiti sve zakone, sve podzakonske akte, sve što je neophodno kako bismo u potpunosti bili usaglašeni sa standardima EU i kako bismo ispunili sve formalne uslove za punopravno članstvo u EU.Ovaj Sporazum o zajmu omogućava nam da povučemo prvih 112 miliona evra od fonda koji je odvojen za Zapadni Balkan, a podsetiću vas da je taj plan rasta za Zapadni Balkan ima četiri stuba. Prvi stub je brža ekonomska integracija u jedinstveno tržište EU i ovo je za nas najvažniji deo plana. To podrazumeva otvaranje zelenih koridora, da nemamo čekanje kamiona na granicama. To podrazumeva tzv. SEPA, dakle, Single European Payment Area, dakle, jedinstveno područje za plaćanja preko kartica koje će omogućiti samo ovom regionu da uštedimo preko pola milijardi evra. Dakle, biće jeftiniji prenos novca, manji troškovi bankarski raznih kartica i tako dalje. To su veoma važne stvari.Drugi deo ovog plana nam je reformska agenda, gde imamo čak 98 mera, malopre sam rekao, sve ono što moramo da uskladimo u raznim oblastima kako bismo ispunili sve preduslove za punopravno članstvo u EU.Treći stub nam je regionalna ekonomska integracija. Dakle, dalja saradnja sa susedima, otvaranje granica. Podsetiću vas da je Srbija dominantna ekonomija u regionu, otvaranje granica, veća i brža saradnja sa susedima nam omogućava i brži rast.Konačno, četvrti stub ovog plana za Zapadni Balkan je i ta finansijska pomoć. milijardi evra, podsetiću vas, izdvojeno je za celo područje Zapadnog Balkana, 1,6 milijardi ide Srbiji i, kao što sam rekao na početku svog obraćanja, ovim Sporazumom o zajmu sa EU povlačimo prvih 112 miliona miliona evra, što je izuzetno važno i na takav način potvrđujemo našu posvećenost evropskim integracijama i, kažem, kao što je i predsednik i obećao, veliki je to posao i veliki je zadatak pred nama, do kraja 2026. godine treba da ispunimo sve preduslove za formalno priključenje i ulazak u EU.Drugi zakon koji je pred vama je garancija kako bi se finansirala nabavka novih vozova. To je garancija od 90 miliona evra u ime i za račun „Srbijavoza“. Treba da nabavimo šest novih modernih lokomotiva. Modernizacija postojećih dizel motornih vozova takođe je u planu i modernizacija oko 20 putničkih vozila, putničkih vagona, izvinjavam se. Dakle, još jedan korak napred ka efikasnijem, bržem i bezbednijem železničkom saobraćaju u našoj zemlji.Pred

hidroelektrane su stare, već je eksploatacioni period dug 30, 40 godina i treba da ih pripremimo za novih 30 ili 40 godina eksploatacije. Upravo za tu namenu su i ova sredstva koja treba da se obezbede.Da vas podsetim, HE Bistrica je jedna od najstarijih hidroelektrana u okviru našeg EPS-a, izgrađena je čak 1960. godine, a Potpeć je hidroelektrana koja je stara više od 50 godina. Dakle, novac koji izdvajamo za revitalizaciju ove dve hidroelektrane će nam omogućiti dugoročno i sigurno snabdevanje kroz hidroelektrane ili od hidroelektrana, što je zeleni izvor energije, i to je jedno od opredeljenja koje imamo u našoj strategiji razvoja energetskog sistema.Pred vama je i i Ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj gde treba da obezbedimo dodatne novce za izgradnju solarno-termalnog, kako bih rekao, sistema daljinskog grejanja u Novom Sadu. To je za Novi Sad izuzetno važno, odnosno odnosno kada budemo to završili, verovali ili ne, emisija ugljen dioksida u Novom Sadu, CO2, smanjiće se za 17.350 tona godišnje.Pred vama je još jedan projekat koji je namenjen za program efikasnog vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Visina ovog projekta, odnosno obim je 70 miliona evra i ovo je nastavak prethodnog programa gde su u prvoj pripremnoj fazi učestvovali gradovi Vršac, Kikinda, Smederevo, Požarevac, Jagodina, Pirot i Trstenik. Dakle, hoćemo da sa ovim dodatnim sredstvima i završimo ove kapacitete koje gradimo u ovim gradovima.Takođe,

predstavljaju najstarije hidroelektrane u sastavu EPS-a. Ono što je neophodno, njihovom revitalizacijom, je da produžimo njihov eksploatacioni vek za narednih 40 godina, kao i da povećamo obim proizvodnje električne energije.Takođe su pred vama i sporazumi koji su vezani za upravljanje čvrstim otpadom. Dva sporazuma koja treba da doprinesu daljoj zaštiti životne sredine i rešavanju otvorenih ekoloških pitanja u pojedinim lokalnim samoupravama. Ovde se radi o izgradnji i proširenju sedam regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom Kalenić, Ub, Sombor, Duboko, Užice, Nova Varoš, Pirot, Sremska Mitrovica i Inđija i ovo će, kada završimo, omogućiti uspostavljanje sistema za upravljanje čvrstim otpadom u 47 čak jedinica lokalne samouprave i pokriti više od milion i 500 hiljada ljudi. Dakle, veoma važan projekat, kao što vidite, od svih ugovora, sporazuma koji su danas pred vama, polako, ali sigurno potvrđujemo da smo na putu daljeg unapređenja kvaliteta naše infrastrukture, da li je reč o hidroelektranama, o energetskom sistemu, da li je reč o upravljanju čvrstim otpadom, da li je reč o izgradnji novih kapaciteta, kao što je reč o ovom kapacitetu u Novom Sadu ili nabavci novih lokomotiva, vozova i svega ostalog što treba da doprinese efikasnom i bržem železničkom saobraćaju u našoj Srbiji.Takođe, ono što je veoma važno, a to je Predlog zakona kojim se obezbeđuje dodatno finansiranje za podsticaj inovacija i rasta preduzetništva u Srbiji. Dakle, 25 miliona evra je u pitanju. i preduzetništvo u oblastima veštačke inteligencije i bio-tehnologije. Ne želimo da Srbija na bilo koji način zaostaje u ovim oblastima, tako dodatni novac izdvajamo kako bismo upravo dalje unapredili onu oblast koja je, po nama, jedna od najvažnijih za dalje potvrđivanje dominantne ekonomske pozicije koju Srbija ima u regionu.Podsetiću vas da mi imamo Strategiju razvoja veštačke inteligencije i da na osnovu te strategije radimo. Unapredićemo tu Strategiju za naredni period, s obzirom da ova ističe 2025. godine, ali važno je da veštačku inteligenciju, i to potvrđuju svi na svetu, ne smemo da zanemarimo, a Srbija želi da bude lider u regionu kada je to u pitanju.Pred

o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sa Egiptom. Podsetiću vas da u ovom trenutku sa Sporazumom koji imamo o slobodnoj trgovini sa Kinom, a koji smo potpisali prošle godine, i sa ova dva sporazuma, sa time da imamo CEFTA kao region koji je time pokriven, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, sa Evroazijskom unijom, dakle Rusija, Belorusija, Kazahstan, tu nam je i EU… Dakle, onaj ko investira u Srbiji, što je veoma, veoma važno za našu privredu, može da pokrije tržište od 2,2 milijarde ljudi i zato je veoma važno da država odradi svoj deo posla. Dakle, mi da otvorimo tržišta, da omogućimo našim kompanijama, našim preduzećima da izvoze bez bilo kakvih carina, bilo kakvih taksi, što povećava konkurentnost i atraktivnost Srbije kao investicione destinacije, a za građane to znači nove fabrike, nova radna mesta, veće plate i veće penzije.Dakle, Emirati koji su prema vrednosti BDP-a 29. zemlja na svetu, 10 miliona stanovnika tamo živi, otvaramo to jedno tržište, a što se Egipta tiče, 112 miliona stanovnika živi u Egiptu. Dakle, još jedno veliko tržište otvaramo za naša preduzeća.Konačno,

predsednika SAD Donalda Trampa, Donald Tramp Džunior. Očekujemo uskoro i njegov sastanak sa našim predsednikom, predsednikom Vučićem, tako da sam siguran da će ovaj sastanak dodatno unaprediti našu saradnju i odnose koje imamo sa SAD.S druge strane, ovaj ugovor koji je danas pred vama treba dodatno da unapredi našu saradnju baš kada je oblast energetike u pitanju. Dakle, ono što je veoma važno, jer obezbeđivanje energetske sigurnosti je stub obezbeđivanja daljeg rasta i razvoja naše ekonomije.Hoću da iskoristim priliku da vas podsetim, prošle nedelje ste izglasali Zakon o tzv. jeftinim kreditima za mlade, hoću da obavestim javnost u Srbiji i sve mlade naravno, da s obzirom da na dan objavljivanja u „Službenom glasniku“ taj zakon stupa na snagu 14. marta. Dakle, od 14. marta svaki građanin Srbije, građanka Srbije od 20 do 35 godina može u poslovnoj banci da se prijavi za jeftine stambene kredite, gde je garant država Srbija.Podsetiću vas samo 1% je je učešće za takve kredite, s obzirom da ostatak prema banci garantuje država Srbija sa garantnim fondom od 400 miliona evra. Niko nikada nije uradio nešto tako. Predsednik Aleksandar Vučić je obećao, evo to obećanje smo ispunili svi zajedno prošle nedelje kada je taj zakon usvojen, a samo želim da vas obavestim da od 14. marta kreće i primena tog zakona što je kažem izuzetno važno.Dve stvari hoću da napomenem ovde pred vama, hoću da ga pomenem i pred građanima Srbije, jedna lepa vest i poneo sam jedan dijagram za vas, dakle, s obzirom na sve informacije koje trenutno imamo, ono o čemu je i predsednik Aleksandar Vučić govorio, dakle u 2024.godini Srbija je druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi po svim dostupnim podacima u ovom trenutku. Ispred nas je jedino Malta, s obzirom da imala izuzetan rast u broju turista prošle godine, ali u odnosu na ostale zemlje Srbija se sa 3,9% rasta je ispred i mnogo razvijenih i većih ekonomija od nas.Jedna Nemačka ima negativnu stopu rasta, druge velike zemlje takođe su nula. Prosek evrozone, verovali ili ne, 0,9% u prošloj godini. Dakle, jedna Evropa raste sa 0,9%, jedna Srbija raste 3,9% prošle godine, što je veoma važno za sve nas.Ono što nam je želja bila jeste i dalje to je da u 2025. godini, u ovoj godini, Srbija bude najbrže rastuća zemlja u Evropi i videćemo da li ćemo u tome uspeti, s obzirom na blagi pad aktivnosti koje imamo u januaru u i februaru ove godine.Nadam se da će se situacija normalizovati i to me dovodi do poslednje teme koju želim u svom uvodnom izlaganju da podelim sa vama. Ono što je za svaku osudu sigurno je svaki vid nasilja u našoj Srbiji. Videli ste i noćas šta se dogodilo sa Lazarom Bačićem, dakle sa žandarmom koji je bio povređen u blokadi blokadi RTS ili protestima koji su ničim izazvani. To se sve nadovezuje na nasilje koje ko je ste svi ovde imali priliku ne samo da vidite, nego i da osetite, pogotovo kada su žene u pitanju i to nasilje prema ženama počevši od naših poslanika, odnosno poslanika ovde u Narodnoj skupštini, od Jasmine Obradović i drugih, pa do Branke Lazić, novinarke „Informera“ ispred Skupštine grada Beograda takođe prošle nedelje je za svaku osudu. Ali s obzirom, na to nasilje sprovode oni koji su najbahatiji, najbogatiji.Videli ste napad na ministra Selakovića, gde su to ljudi koji su zaposlenik bivši ili sadašnji zaposleni u Đilasovim i Šolakovim firmama. To vam dovoljno govori ko stoji iz svih protesta i tom vam govorno govori kakva je njihova politika.Ono što je moja poruka za sve građane Srbije, ono što je molba za sve vas ovde da pošaljemo jasnu poruku da nasilje neće proći. Nasiljem ne rešavamo ništa i pozvao bih sve građane Srbije i sve studente blokadere takođe da rešenje svojih problema ne nalaze u nasilju, nego da kao što smo prošle nedelje ispunili četvrti zahtev studenata tako što smo usvojili izmene Zakon o visokom obrazovanju, tako da u dijalogu i razgovoru pokušamo da unormalimo situaciju, kako bi Srbiju vratili na onaj put ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja koji smo imali već, kažem, prošle godine s obzirom na to da po svim podacima, ponavljam još jedanput, smo druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Istorijski uspeh, rekao bih. Ne sećam se, bilo ko da se seća od nas na kraju krajeva, da je Srbija tako pobeđivala u ekonomiji i to u doba i globalnih kriza i problema sa NIS-om i daljeg rata u Ukrajini i energetske krize i svega onoga što je ceo globalni svet, što je uticalo na celu globalnu ekonomiju što je uticalo na celu globalnu ekonomiju tokom prošle godine, jedna Srbija pokazala je da je otporna, pokazala je da je rast na zdravim osnovama. Nama svaka industrija, svaka oblast raste, što je veoma važno i trudićemo se naravno da damo sve od sebe kako bismo, kažem, ove godine bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi.Hvala puno na pažnji i ostajem vam na raspolaganju za pitanja i diskusiju. Hvala vama.Da li se neko od predstavnika predlagača javna za reč? (Da.)Reč ima ministar zdravlja, gospodin Zlatibor Lončar.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, uvaženi narodni poslanici, građani Srbije, ja prvo želim na samom početku da ovo što je rekao ministar Mali da još jednom zamolim sve da odustanu od nasilja.Upravo dok mi ovde razgovaramo ranjeni žandarm se nalazi u operacionoj sali, operiše ga, pokušavaju da mu spasu oko, da mu spasu vid.Nije vid.Nije tako davno bilo da bi se zaboravilo, 24 ili više poslanika je ovde posle nasilja koje se desilo u ovoj sali moralo da zatraži lekarsku pomoć, bilo je kod lekara sa većim ili manjim posledicama.Svaki dan imamo neki vid nasilja, a svima su nam puna usta da se borimo protiv toga. Očigledno nešto nije u redu. Pričamo jedno, radimo

koja ima ekipe lekara, sestara, laboranata, koji rade tu od 9.00 do 16.00 časova svaki dan, koji imaju zakazane pacijente, nije im dozvoljeno da uđu na svoja radna mesta, da bi pregledali zakazane pacijente i one koji su danas imali zakazano.Ko će da odgovara za to ako se nešto desi tim ljudima koji danas nisu mogli da dođu do lekara, da budu pregledani, da se uradi analiza i sve ono što je neophodno? Da li neko uopšte razmišlja o tome? Da li je bitnije bilo šta od toga da nam danas neko ostane bez ukazane medicinske pomoći i ne daj Bože da mu se desi nešto? Da li ćemo konačno da zauzmemo minimum jedan koji mora da važi za sve?Ne moramo da se slažemo u mnogo toga, ali ne možemo da dozvolimo da se ne ukazuje pomoć ljudima kojima je to neophodno i da lekari i sestre rade svoj posao za koji su školovani, za koji su se opredelili, koji vole da rade. Ne možemo da uskratimo nikoga za lečenje.Apelujem, molim da puste lekare da uđu u svoju ordinaciju koju imaju u RTS i da puste one koji imaju zakazano da se pregledaju i da se leče. Ljudi, koja je to politika braniti lečenje? Nemojte to da radite. Ima drugih načina kako može da se dođe do ostvarenja svojih ciljeva.Pričamo o demokratiji. Niko ne želi na izbore, niko ne želi na referendum. Pričamo o poštovanju institucija. Prvi ti koji pričaju o poštovanju institucija blokiraju institucije, ne daju im da rade, prave nasilje. Traže da funkcioniše zakon, da se primenjuje zakon, da funkcioniše pravda, pravo u ovoj zemlji, a onda prvi kažu da se oni pomiluju i da za njih ne važi ta pravda i taj zakon.O čemu se radi? Sve tražimo, ali da ne važi ništa za nas. I nikome to nije ni malo čudno. I mi i dalje to tolerišemo. Gledao sam, juče samo pokušao da analiziram te ljude kada vide da se pojavila policija, svatio sam da ti ljudi ni u malom mozgu nemaju ideju da može da se pojavi policija da radi svoj posao. Pa ja minimum 15 godina policija se nije pojavila nigde, nije nigde nikoga pipnula, nikoga nije hapsila na tim kao nekim skupovima. Da li su prijavljeni ili ne prijavljeni. Oni i ne znaju, većina njih je mladih, nisu upamtili, bili su deca, nikada nisu videli ovde ni na vestima, ni bilo čemu intervenciju policije da je bilo šta uradila. Mi nismo imali ni na stadionima u skorije vreme neke incidente gde bi videli kako policija reaguje i šta se radi. Znači, njima ni u svesti apsolutno ne postoji ta mogućnost da kada krše zakon, da policija mora da interveniše. Oni su iznenađeni. I ne samo oni, i oni koji misle da je kod njih i zakon i sve ostalo i ti stariji koji ih vode i koji rade to sve što rade. Pa ljudi, jel to nije tako? To što je dozvoljeno ovih meseci da se radi, da se ne poštuje zakon, da blokirate protiv zakona, da ne prijavljujete skup, da ga organizujete, da izlazite na puteve, autoputeve, da upadate u institucije, da pokušavate da bijete, da radite ovde u Skupštini šta radite, morate da znate da to nije po zakonu i da je došao momenat da su svi videli šta su vaše ideje, šta su vaše želje i koji je vaš plan i koji je vaš program.Draga gospodo, ova Srbija je jača od svih nas i zakon će se primenjivati za svakoga. Imajte samo to na umu. Izvolite, izađite sa svojim idejama, izađite sa svojim stavovima, sa čime god hoćete. Rekao vam je Vučić, izbori sutra, možete sutra da dobijete izbore, referendum, šta god hoćete. Pobedite, dobite većinu za to, mi ćemo vam čestitati, poželeti sreću i nikakvih problema nema. Izvolite, pokažite vi građanima Srbije šta znate da uradite, šta ne znate da uradite.Ministar Mali je pričao gde se troši naš novac. Ja imam obavezu da vam podnesem izveštaj gde se troši novac, konkretno u zdravstvu. Podsetiću vas samo, da kada je 2012. godine, 2014. godine preuzeta odgovornost za ono što se dešava, vi ćete se setiti sigurno kada je Vučić obilazio toalete u medicinskim ustanovama, domovima zdravlja, bolnicama,

To je bila naša istina. Stavljali su se ćebići između prozora da ne bi duvalo, da ne bi bilo hladno. Leti 50 stepeni. Već smo sve to zaboravili, jer se radilo, popravili se toaleti, popravilo se mnogo toga, izgradilo se mnogo domova zdravlja, preko 150, rekonstruisalo, izgradili se novi klinički centri koji nikada nisu i Beograd i Niš. Ide, završava se Novi Sad.Ljudi, da li se sećate da su ljudi umirali čekajući na zračenje u vreme gospode koja želi da se vrati na vlast. U to isto njihovo vreme ljudi su umirali čekajući na zračenje, a oni su, sećate se i te afere primali na zračenje ljude iz inostranstva.U

To je ono što je bilo. Da vam ne pričam da ništa nije funkcionisalo, da se nisu davale specijalizacije, da su ljudi odlazili glavom bez obzira, kod istih tih ljudi. Da niste imali u bolnicama lekove, da niste imali flaster da zalepite ranu, da ste sve morali da kupite, da donesete da bi mogla da vam se pruži pomoć.Napravite samo razliku između toga tada i ovog danas što je urađeno. Evo ja ću vam samo pročitati da ne pogrešim kako su izgledale plate u njihovo vreme, kako izgledaju plate danas.Godine 2010. medicinska sestra, srednja stručna sprema 29.136 dinara, 2025. godine medicinska sestra, srednja stručna sprema 83.673 dinara. Uporedite 29.000 Medicinska sestra viša stručna sprema u njihovo vreme 34.000 dinara, danas 97 skoro 98.000 dinara. Znači, 34.000 i 98.000 dinara. Klinički lekar kod njih 50.000 ravno, danas kod nas 128.000. Mala je razlika između 50.000 i 128.000 dinara. Lekar specijalista kod njih 58.000, kod nas 149.000 Lekari sa dužim stažom kod njih 62.000, kod nas 160.000 dinara. To su činjenice. To su činjenice koje ne može niko da pobije.U njihovo vreme nismo mogli da dođemo da nas ocene kakav nam je zdravstveni sistem. U međuvremenu pretekli smo šest, sedam, osam I dalje je ostalo zdravstvo besplatno. Liste čekanja koje postoje svuda u svetu, koje su kod nas bile godinama, da vas podsetim, skinute za skener, skinute za koronarografiju, skinute za kateterizaciju, skinute za magnetnu rezonancu sem za Vojvodinu gde se skidaju, skinute za kataraktu. U svim državnim ustanovama ostali su ljudi koji žele da se operišu u privatnim ustanovama.

ako se ne budu održavale doći će u isto stanje u kome su bile tada. Dragi građani, da li vas interesuje, ako se nastavi ovako, da li će biti završena hitna pomoć u Beogradu?

Da li će biti rekonstruisana ginekološka klinika u Nišu, u Beogradu, ovde u Višegradskoj? Odmah da vam kažem, neće biti ništa.Iz kog razloga? Oni su pokazali da to njih ne interesuje, oni su imali šansu da sve to urade. Jednu bolnicu nisu izgradili. Njihovo najveće dostignuće je bilo zamena linoleuma u liftu. Građani Srbije razmislite, jel hoćete da se vratimo u to vreme? Jel to poenta? Jel trebamo da se plašimo tih ljudi zato što su bučni, zato što su bezobrazni i da smatraju našu slabost što ne reagujemo? Ne mislim da to treba da se desi. Mislim da treba da branimo ovu Srbiju da bi ove stvari uradili i da bi ovo završili i da bi omogućili našim roditeljima, našim rođacima, našoj deci da mogu da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu negu i sve što je neophodno.Setite se reakcije u koroni. Tri bolnice izgrađene u rekordnom roku – Beograd, Novi Sad, Kruševac. Hoćete da kažem koliko smo zaposlili zdravstvenih radnika? Desetine i desetine hiljada, od 2014. Hiljade zaposlili najboljih naših studenata medicine i medicinskih sestara i tehničara koji su, podrazumevalo se, išli u inostranstvo. Mi smo ih sve zaposlili ovde. milite da su imali budžet za retke bolesti, za lečenje u inostranstvu za našu decu? Nula dinara. Danas milijarde dinara se troše za lečenje te te dece koja imaju retke bolesti, koje se ne leče, samo u par centara se leče u svetu. Hoćete da stane i sa time, da se vratimo na staro? Njihovo lečenje, jedan ili dva pacijenta ili ni toliko, ili desetine i desetine pacijenata koji se sada leče.Oni sada leče.Oni sa ovim što rade, neće moći da nastave da kupuju te skupe lekove ovde, da ljude koje smo stavili i koji se leče da nastave lečenje.

Vi sopstvene komšije, braću, prijatelje ovde izlažete nasilju, zato što nemate argumente, nego to vam je argument. Možda možemo nešto na foru da uradimo, jači smo i koristićemo neki bunt.Ljudi, da li je sve dobro kod nas? Ne, nije. Da li mora da bude bolje? Da, mora da bude bolje. Moramo i mi da se menjamo i sve mora da se menja. Tu nema nikakve dileme. Da li treba da trpimo ovo što se radi i da nam Srbija bude u strahu od takvih? Šta onda mi radimo? Jel dobijen mandat, jel dobijena većina? Izvolite, ljudi, sprovodite vlast. Hoćemo mir, hoćemo red, hoćemo da se poštuje zakon. Da li je to mnogo što traže građani Srbije? je to previše? Svaki dan treba da gledamo razbijene glave, da li će da se održi teško, teško stečena trudnoća, da li ćete kada dođete na posao da se vratite sa moždanim udarom ili bez njega, da li će policajac kada ode na posao da se vrati sa okom ili bez oka? O čemu se radi? U kom pravcu mi idemo?Dragi građani, mi smo došli u situaciju, od njihove situacije kada niste mogli da pređete, bila je gužva, da izađete iz Srbije da idete da radite kao lekar ili kao sestra u inostranstvu, mi smo došli u situaciju da se nama vraćaju lekari i sestre, jer im je bolje ovde nego tamo, u tim zemljama. Vraćaju se iz Nemačke, Švedske, Švajcarske, Amerike, Kanade, Emirata. Da li je to neko izmislio? Svake nedelje gledate te ljude, uživo vam se obrate. Vratili smo se, stvorili su se uslovi, želimo da živimo u Srbiji. Hoćete i to da prekinemo? Da se opet ljudi okrenu i da idu u drugom pravcu? Taman smo teškom mukom došli do toga.Ima jedan Vučić, napravio strategiju, napravio plan, obezbedio novac, krenulo da se radi, poboljšali se uslovi. I onda ne možemo to da uradimo, ne možemo to da zaustavimo, ajmo da prebijemo sve one koji nam smetaju. To ne vodi ničemu.Dragi građani, oni ljudi najavljuju to što najavljuju za taj 15. Njima ističe to vreme. Treba da opravdaju novac, treba urade to što se od njih traži. Vidite šta se dešava po celom svetu. Ali, nas ne interesuje šta se dešava u celom svetu. Mi moramo da gledamo sebe.Još jednom apelujem na sve, i na tu decu i na te studente i sve ostale, ljudi, nasilje neće proći, imajte to na umu. Nemojte, da ne bude da niste upozoreni. Ovde nasilje neće moći da prođe.Prema prođe.Prema tome, ako hoćete da razgovarate, razgovarajmo. Ako hoćete izbore, dobićete. Ako hoćete referendum, dobićete. Sve za šta se kao vi deklarativno borite, a bežite od toga. Sve ćete to dobiti. Nasiljem nećete dobiti ništa.Molim ništa.Molim sve građane, apelujem da se ne plaše, da ne razmišljaju. Ovo će biti rešeno. Srbija je mnogo jača od onih koji joj žele loše. Prema tome, svi uzmite učešće u tome. To će biti zajednička pobeda. Kada se to završi, Srbija i Vučić će izaći mnogo jači nego što su bili. Zapamtite šta sam vam rekao. Želim vam svu sreću. Hvala, gospodine ministre.Gospodin ministar bez portfelja Đorđe Milićević.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, želeo sam da verujem, izgleda da sam ponovo bio u zabludi, a imali smo prilike da saslušamo početak sednice Narodne skupštine Republike Srbije i postavljanje pitanja.Želeo sam da verujem zaista da svaki poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije shvata da je glas naroda i kakvu odgovornost i obavezu ima pre svega prema građanima Srbije i da nasilje uvek mora i treba da osudi.Pogledajte dobro lice Lazara Bačića. Pogledajte dobro kako izgleda čovek koji je napadnut tokom sinoćnog protesta. Ovde se pokušava izreći nekakva zamena teza, da je policajac napao policajca,

Verovatno verujući, to je onaj koji je 2008. godine, kada je više od stotinu država, da vas podsetim, priznalo nezavisnost tzv. Kosova, imao važnija posla u Rumuniji. Važnija posla od svoje države, važnija posla od Srbije, važnija posla od Kosova i Metohije, koje je sastavni deo Srbije. To je taj.E, on je sinoć prvi rekao da je žandarmerija tukla one koji su blokirali RTS. On je prvi pozvao na nasilje, na zborove, kako treba tzv. opozicija da se aktivira i da brani građane. O kojoj vi to policiji govorite i kako vas nije sramota? Zar vas bar malo nije sram? Mislite da će više puta izgovorena laž postati istina? Neće. Tu smo da vas sprečimo u tome. Tu smo da govorimo o onome što je istina. O kojoj policiji govorite? O policiji koja vas već četiri meseca čuva, o policiji koja čuva svakoga ko je izašao da protestuje, svakoga ko protestuje na nezakonit način. Nijedan od skupova u protekla četiri meseca nije prijavljen, želim da vas podsetim, apsolutno nijedan.

je zapravo politika onih koji sebe nazivaju opozicijom. Ako to mogu da pravdaju na ovaj i na ovakav način i da na ovaj i na ovakav način postavljaju pitanje predsedniku Srbije i ministru unutrašnjih poslova – dokle će policija, zamislite, da vrši represiju? A koju represiju? Koju represiju? Četiri meseca blokade, četiri meseca demonstracije. Neću da govorim da ne vidim smisao apsolutno svega toga. Ali vas pitam, recite mi, u kojoj državi Evropske unije bi mogli da blokirate auto-puteve i kako bi reagovale te države Evropske unije?Od 2012. godine mi u Srbiji imamo nekakve demonstracije i nekakve proteste. A da vas samo podsetim - kovid, poplave, upad u RTS, upad u Skupštinu, zloupotreba tragedije u političke svrhe nakon velike tragedije u osnovnoj školi &quot;Vladislav Ribnikar&quot;. Kažu - Srbija protiv nasilja. Sve je to bilo osim &quot;Srbija protiv nasilja&quot;, to je bilo nasiljem protiv Srbije. zloupotreba tragedije nakon ogromne i velike tragedije u Novom Sadu, pokušaj da se zaustave razvojni projekti. A zašto vam ovo navodim?Od 2012. godine u kontinuitetu se pokušava destabilizovati država Srbija. I kako je Srbija reagovala na sve ove proteste? Jel neko nekada primenio silu? Ne. Tako se ponaša ozbiljna demokratska zemlja. Da li je to moguće u nekim drugim državama? Ne, nije.Ja razumem njihovu nervozu, jer destabilizacija neće proći. Opstrukcija institucija i blokada rada institucija neće proći. Narodna skupština Republike Srbije radi. Vlada Republike Srbije će nastaviti da radi svoj posao. Opstrukcija nikada nije bila saveznik demokratije.Taj famozni generalni štrajk, kako je prošao u Srbiji? Shvataju ljudi da u Srbiji može da se živi od svoga rada i žele da rade i ne možete da ih sprečite u tome. Ne možete nikada da potcenite građane Srbije i nemojte nikada da pokušavate to.Obojena revolucija, reći ću nešto i o tome. Ko kaže da nema pokušaja obojene revolucije? Terminološki kad pogledate karakteristike obojene revolucije videćete da se sve to danas dešava u Srbiji.Imamo

Četiri meseca nešto radi a ne može da realizuje cilj koji su definisali. A cilj je da biračka mesta zamene ulicom. Ne može u ime i za račun onoga ko je preuzeo taj posao da realizuje posao i onda velika histerija, velika nervoza. A pošto je jedan zajednički imenitelj, nema tu politike, niti je to suština bavljenja politikom. Samo je jedan zajednički imenitelj, a taj zajednički imenitelj je mržnja. I onda kad ima nasilja i kad ima velike histerije i kad ima velike nervoze, onda mržnja samo podstiče mržnju, onda dolazimo do ovakvih nemilih scena.Onda dolazimo do toga da, ne što je on tu, moj uvaženi kolega Nikola Selaković, ali svi vi jako dobro poznajete gospodina Selakovića. Civilizovan i kulturan čovek koji čestito i odgovorno radi svoj posao. Napad na Nikolu Selakovića nije samo napad na pojedinca, to je napad, izvinite, na institucije države Srbije, to je napad na demokratiju, to je napad na osnovne civilizacijske vrednosti društva, to je napad da neko može da misli drugačije od vas. A mi to dozvoljavamo.Sve može, kao što je to rekao ministar Lončar. Jel želite dijalog? Jel želite izbore? Jel želite referendum? E, ne može samo ono o čemu je govorio predsednik Republike, ne može prelazna Vlada. A sve ostalo može.Odakle vama pravo, govorim o govorim o onima koji sebe nazivaju protestantima, koji organizuju ove proteste, odakle vama pravo da blokirate RTS? Šta, niste zadovoljni informisanjem? Znate kako bih ja to rekao? Pa, ja sam gledao drugi dnevnik RTS-a sinoć. Pogledajte minutažu koliko su bili prisutni. A vi kukate o medijima u medijima.

Odakle vam pravo da provocirate, da vršite pritisak i da pokušate fizički da se obračunate sa mladima, samo zato što drugačije misle od vas i što su imali hrabrosti da saopšte šta misle?Vi misle?Vi morate da shvatite da preko 200 hiljade studenata i njihovih roditelja misli isto tako, ali su u strahu da ne bi bili izloženi linču kakvom je danas izložen mali Miloš na društvenim mrežama, da ne bi bili izloženi propagandi, da ne bi bili izloženi nekakvim parolama, samo zato što misle drugačije. Imaju svoje zahteve i njihovo je legitimno pravo, za razliku od ovih koji šetaju četiri meseca, legitimno su prijavili skup, ne smetaju nikome, ne blokiraju puteve i kažu samo jedno - želimo da studiramo, omogućite nam da studiramo, želimo da se vratimo na fakultete. Dakle, brinu o svojim porodicama, brinu o svojim roditeljima, o ekonomskom statusu svojih roditelja i svojih porodica. Brinu i o ostalim studentima,

Onaj dan u Narodnoj skupštini Republike Srbije je to pokazao, da će Srbija nastaviti da radi i da Srbija neće stati, bez obzira na sve pokušaje destabilizacije, bez obzira na sve scenarije koji imaju za cilj i destabilizaciju i opstrukciju u radu Narodne skupštine Republike Srbije, opstrukcije u radu Vlade Republike Srbije. Neće to zaustaviti Srbiju. Nastavićemo da gradimo, nastavićemo da razvijamo Srbiju, nastavićemo da donosimo odluke koje su od strateške važnosti i značaja za Srbiju.Više puta smo govorili o onima koji sebe danas u Srbiji nazivaju opozicijom. Maločas slušamo kako pozivaju na nekakve institucionalne okvire, pa oni sebe nikada nisu videli u institucionalnim okvirima zato što kroz institucionalne okvire oni nikada nisu mogli da realizuju ono što jeste cilj, a to je da dođu do vlast8i po svaku cenu. Ako poštujete institucionalne okvire, onda je to demokratski proces, onda su to biračka mesta. Ne žele oni biračka mesta i zato haos, nasilje i nemire su pokušali da sa ulice izmeste u Narodnu skupštinu Republike Srbije. To je nedopustivo.To je

sa tri dame. Potrebna je velika hrabrost zaista da bi to učinili. To je nedopustivo. Srbija će nastaviti da radi. Oni to čine u trenutku kada se u Skupštini raspravlja o važnim zakonskim predlozima.Prošle nedelje ste usvojili Zakon o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju i time zaokružili realizaciju, zapravo ispunjenje tog četvrtog famoznog zahteva koji se tiče materijalnih troškova. A A jesu li oni koji sebe nazivaju opozicijom na resornom odboru, tu je ministarka prosvete, neka me ispravi ako grešim, da li su bili na sednici Odbora za izmene i dopune Zakona? Jesu. Ja vam kažem da jesu. A zašto ste onda u plenumu pokušali da onemogućite da se usvoje izmene i dopune Zakona? Pa, da bi poslali poruku da neko ne želi, da vladajuća većina ne želi da ispuni zahteve.Sve vreme pričate o o studentskim standardima. Zašto niste bili spremni da o tome razgovarate u Narodnoj skupštini Republike Srbije?Govorite o poljoprivrednicima, o tome će više gospodin Marinković, puna su vam usta poljoprivrednika, zloupotrebljavate ih samo u političke svrhe, kao i ovu mladost. Ovde govorimo o poljoprivrednicima, o novim tržištima za poljoprivrednike, ovde govorimo o strateškim odlukama, ovde govorimo o razvojnim projektima. Ali, ne čujemo nikakvu inicijativu. Za sve ovo vreme ja nisam čuo bilo kakvu alternativu.Ja sam 14 godina proveo u parlamentu, navikao sam, nema apsolutno nikakvih problema, logično je imati opoziciju. Od uvođenja višestranačja u Srbiji imate opoziciju.Važno je da imate jaku opoziciju jer primorava vladajuću koaliciju da više radi, ali to podrazumeva demokratsko sučeljavanje mišljenja, to podrazumeva demokratsku i argumentovanu raspravu. Nikada snaga sile nije mogla u ovoj sali da pobedi snagu argumenata. Nikako da shvate da poslanik koji je glas naroda, koji predstavnik građana, ja nikada neću deliti građane na oni koji su glasali za opoziciju i za vlast, to su građani Srbije, ali je važno da i oni ovo vide i da vide njihovu politiku.Nikada se nije primenjivala snaga sile i nikada poslanik nije mogao, nije jak onoliko koliko će snažno da lupa o poslaničke klupe, koliko će moći da baci dimnih bombi u parlamentu, što se od uvođenja višestranačja nije dešavalo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, već je uvek bio jak onoliko koliko su mu snažni argumenti sa kojima nastupa. E, toga nema, nema argumenata, nema alternative, ovo je mesto gde se razgovara o alternativa, kako da se dođe do najboljih rešenja koja su u interesu građana Srbije. Niti ima alternative, niti ima politike, ima jedana zajednički imenitelj a to je mržnja i ta mržnja uvek podstiče mržnju. Znamo protiv čega su, ali nikada nismo čuli šta je to predlog, a za šta ste konkretno.Ali, neće Srbiju to zaustaviti, jer građani opredeljuju budućnost. Važno je da ne dozvolimo da nas uvuku u ovaj haos koji žele da postignu. Važno je, znate, da uvek pošaljemo, ali važno je da do tog 15. marta, a predsednik je jasno i precizno govorio o 15. martu, važno je da do tog 15. marta se obraćamo mladim ljudima i da im šaljemo jasnu poruku – nemojte da dozvolite da budete zloupotrebljeni u političke svrhe. Jer, ja vidim ne odbrojavaju studenti, jedan deo je u zabludi, jedan je deo je politički opredeljen, ali se ja obraćam većini studenata – ne odbrojavaju studenti dane do tog 15. marta, to čine političke stranke. Neke minorne političke stranke, minorne političke stranke koje kada bi bili demokratski izbori, pa bili bi neprepoznatljivi u biračkom telu. Onda se smislili sada nekakvi zborovi.Ono što se desilo u Skupštini je nasilno, pokušaj nasilnog uništavanja i rušenja institucija. Ako oni tako sagledavaju politiku i ako ovaj plenum vide kao borilište za huliganstvo gde će fizički da se obračunavaju, znate šta, onda oni i ne pripadaju ovoj Narodnoj skupštini Republike Srbije, ne treba da imaju svoje predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Ubeđen sam da građani Srbije to vide. Mi smo to nekada gledali u zemljama sa slabom demokratijom, ali zamislite da se ovakve scene dešavaju u nekim drugim državama EU pa kako i na koji način bi te države reagovale?Nije ovde ništa slučajno i ovo je samo deo jedne političke agende koja treba da dovede do destabilizacije Srbije. Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija je govorio o onome što je realnost u Srbiji, a realnost u Srbiji je da je Srbija lider, pre svega, u regionu, kada govorimo o ekonomiji i, ono što je prvi potpredsednik Vlade rekao, druga po stopi rasta, iza Malte, ako ne grešim, ministre, u Evropi, da je Srbija šampion u privlačenju stranih direktnih investicija, da je 63% stranih direktnih investicija u protekloj godini na teritoriji zapadnog Balkana ostalo upravo u Srbiji, da se Srbija razvija, da se Srbija gradi.Dakle, EKSPO 2027. godine, motor i zamajac i Srbije. Pored EKSPA tu je sveobuhvatan sadržajan program sa kojim je izašao predsednik republike, skok u budućnost „Srbija 2027“, nešto što jasno pokazuje da EKSPO 2027 godine nije jedno gradilište, da to menja čitavo lice Srbije i da se tiče svake opštine i svakog grada u Srbiji.Sad, kad to sagledate, dakle Srbija je jaka i ekonomski stabilna, politički stabilna, međunarodno priznata, Srbija u koju se vraćaju građani, naši sunarodnici koji su živeli van Srbije, e takva Srbija za one koji žele ovo, ovu destabilizaciju, nije vredna poštovanja i zato žele Srbiju da vrate u prošlost i zato žele Srbiju na kolenima. Za njih bih bila vredna poštovanja Srbija koja bi bila ekonomski raskomadana, koja bi bila teritorijalno pocepana i koja bi bila politički podeljena.

Nemojte više da se zavaravamo i uvek treba da govorimo građanima ono što je relanost, a realnost je pritisak na KiM, i to naročito od početka sukoba u Ukrajini. Ogroman pritisak na pitanje KiM zato što smatraju da sada treba izvršiti završni udarac da Srbija se svojevoljno odrekne svoje teritorije i da na taj način amnestira one koji su bombardovali Srbiju 1999. godine.Sankcije Rusiji. Neko me je pitao pre neki dan – ko, kaže, spominje sankcije Rusiji? Čekajte, u svakom dijalogu, u svakom razgovoru vam spominju sankcije Rusiji. Šta, da bi upodobili spoljnu politiku sa politikom EU? Pa, to je mnogo jednostavno. Nadam se da je tu ministarka Tanja Miščević. Mislim da je to Poglavlje 31. Otvorite Poglavlje 31, zatvorite Poglavlje 31 i onda ste u obavezi da govorite jednim istim glasom. Ma, nije to u pitanju. Nije to u pitanju. Mnoge evropske države su olabavite sankcije i već sarađuju sa Rusijom, a na nas se vrši pritisak. Zašto? Da bi izgubili suverenost. Suverenost, samostalnost, nezavisnost koju je predsednik uspeo da sačuva onda kada je bilo najteže, kada su veliki tražili da se opredeljujete ka istoku ili ka zapadu.Treća vrsta pritiska na Republiku Srpsku. Ovo presude, pa nisu one usmerene samo ka Miloradu Dodiku kao pojedincu i predsedniku, već su udar na autonomiju i udar na institucije Republike Srpske. Sankcije nisu, ne mislim na ne mislim na Trampovu administraciju, ali jel i to slučajno, Trampova administracija pomaže i važno je da imamo dijaloge i razgovore, ali to se desilo pre izbora nove administracije u Vašingtonu, a jel i to slučajno?Ne nije, NIS je jedna od najznačajnijih i najvažnijih kompanija u Srbiji u doprinosima koje pruža za našu ekonomiju, po uposlenosti, ali i po snabdevanju tržišta naftnim derivatima. Šta je suština?Pa da ekonomski oslabimo a da građani osete posledice

onda vam taj cilj kao pokretne mete pomeraju i kada god dođete do cilja na te zadatke imate neke nove zadatke. To su samo spoljni pritisci, a unutrašnji pritisci su sve ovo što se danas dešava u Srbiji. I sve ovo što treba da vodi ka destabilizaciji, i nemojmo da govorimo o tome da je sve slučajno, spontano, veoma je sinhronizovano i veoma je koordinirano i dosta dobro planirano.Šta će Kurtiju portparoli, zašto bi plaćao portparole, kada svoje portparole koji mogu da pošalju i šalju najnegativniju sliku o Srbiji, ima na žalost ovde. I da li postoji šteta?Naravno da postoji šteta, i zamislite kako danas razmišljaju investitori koji žele da ulažu u Srbiju a vide da narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije otvaraju i bacaju dimne bombe.Ko će da odgovara za sve to? I onda kažu, postoji imunitet. Tačno je, svaki poslanik ima imunitet. Znate šta, to ni poslanike ni nas koji smo ministre ne sme da učini nedodirljivim, jer niko ne sme i ne može da bude iznad zakona.Znate to što imate imunitet, ne znači da smete i možete da uništavate javnu imovinu, ne znači da možete i da smete da fizički napadate kolege i koleginice, tri koleginice da ugrožavate život ostalih kolega u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.Ja nijednog trenutka… Ovo što ću reći nije pritisak na pravosuđe, naprosto samo želim da kažem svoje mišljenje. To je moje lično mišljenje. Slažem se ja, ali tužilaštvo je samo konstatovalo nešto.Opet kažem, apsolutno ne želim da vršim bilo kakav pritisak, samo želim da kažem da ne možemo mi posle toga da se ponašamo kao da se ništa nije desilo,

Vaš otpor je trebala da bude argumentovana rasprava, a ne napad na kolege i koleginice, ne to da pošaljete najgoru moguću sliku o Srbiji u svet. Ne možemo da se ponašamo kao da se nakon toga apsolutno ništa nije desilo.Želim desilo.Želim da verujem da svako mora da odgovara za ono što je učinio. Ja sam više puta ovde u parlamentu govorio da je reč pristojnost ključna, ali ta pristojnost znači pored toga što iz javnog diskursa treba da izbacimo ono što je negativno, ta pristojnost podrazumeva, znate, da snosite odgovornost za ono što ste učinili ili ono što niste učinili.Ova vladajuća koalicija je pokazala šta znači u pravom smislu reč pristojnost na političkoj sceni Srbije u kontekstu odgovornosti i tu odgovornost moraju da imaju i oni koji danas sebe nazivaju opozicijom.Želim samo da se nadovežem na ono o čemu je govorio ministar Lončar, obzirom da sam na početku današnje sednice čuo kako, ne znam, 400 hiljada građana je vašom politikom napustilo i to se ponavlja kao matrica. Napuštaju Srbiju, odlaze iz Srbije.Znate, ja sam neko ko unutar Vlade Republike Srbije je zadužen za koordinaciju, mere i odnose Srbije sa dijasporom. To je formalno pravno naziv, iako nikada nisam koristio reč dijaspora, zato što smatram kada kažete dijaspora, tako terate građane iz iz svoje države. To su naši sunarodnici koji žive van Srbije, to su Srbi koji žive van Srbije i ja vam garantujem da ove floskule i ove parole niko od njih nikada nije razgovarao sa tim ljudima. Oni su njima bili interesantni samo kada je izborna kampanja, a reći ću vam šta je realnost.Realnost je ovo o čemu je govorio ministar zdravlja, da se veliki broj građana vraća u Srbiju, veliki broj zdravstvenih radnika. Ja ne slučajno obilazim lokalne samouprave, obilazimo opštine i gradove što je, nažalost, svaka opština i svaki grad imala svoje sugrađane koji su u jednom trenutku iz određenih razloga napustili svoje opštine i gradove. Oni se danas svraćaju.Više puta sam rekao, ovaj posao kao i svaki posao ima i lepe i teške trenutke. Ako mogu da kažem ono što su lepi trenuci, pozitivni trenuci, to su pre svega nešto na šta mi stavljamo akcenat i na šta smo stavili akcenat tokom prethodnog vremenskog perioda, a to je da što više naših mladih sunarodnika koji žive u ovom trenutku van Srbije upravo okupljamo kroz različite radionice, kroz različite tematske oblasti ovde u Srbiji.Samo prošle godine oko pet hiljada naših sunarodnika je boravilo u Srbiji i ja im nikada nisam poželeo dobrodošlicu, jer kada dođu u Srbiju, oni su svoj na svome. Mi smo isti narod.Ja sam uvek za njih imao samo jednu poruku, da nikada ne zaborave svoj jezik, da nikada ne zaborave svoju ćirilicu, da nikada ne zaborave svoj identitet, tradiciju, da grade mostove prijateljstva u državama gde trenutno žive, jer to je važno, pre svega, za budućnost naše države.Najpozitivniji je trenutak kada ta deca odlaze iz kampova i kada vam kažu, pa, znate mi smo naučili srpski jezik, mi znamo srpski jezik mnogo bolje nego od trenutka kada smo došli u kamp, a drugi lep trenutak je kada odete u porodice povratnika, kada razgovarate sa njima i to su ostvareni ljudi, to su u profesionalnom smislu ostvareni ljudi koji su mogli da ostanu da žive u državama gde su živeli ranije, ali znaju i imaju poverenje u svoju državu i znaju da se u Srbiji može živeti od svoga rada i da se vredi vratiti u Srbiju. I vratili su se. Supružnici su uglavnom državljani države u kojoj su živeli, ali i oni su Srbiji i oni uče srpski jezik.Najpozitivnije od svega je kada vidite da su njihova deca tu, da deca rastu u Srbiji, da deca uče naš jezik, da uče u našim školama i onda shvatite da sve ovo što činimo i radimo i opredeljenost i odlučnost predsednika Republike i predsednika Vlade i Vlade Republike Srbije da ojačamo postojeće i stvorimo još čvršće veze sa sunarodnicima koji žive van Srbije i kada govorimo o procesu povratka da to nije samo poziv, već da taj proces postaje prirodan proces, da ljudi i naši sunarodnici koji žive van Srbije veruju u Srbiju imaju poverenje u ono što se radi u Srbiji i shvataju da je Srbija jaka i ekonomski stabilna i da u Srbiji može da se živi od svog rada i onda shvate da Srbija u pravom smislu reči pobeđuje. Onda shvatite

moja poruka svakako jeste da moramo, pre svega, da čuvamo mir i stabilnost i da uvek pozivamo na dijalog, da i onda kada vidimo da oni koji sebe nazivaju opozicijom i ta nekakva ta nekakva građanska elita ne želi dijalog, ali mi uvek da pozivamo i da pokazujemo spremnost da razgovaramo i da pokazujemo spremnost na dijalog, jer, znate, živimo u takvim okolnostima kada je razmena mišljenja neophodnost, kada je otvoren razgovor i kada je iznalaženje zajedničkog rešenja nešto što će uticati na budućnost ne samo Srbije, nešto što će uticati na budućnost čitavog sveta. Dijalog je mehanizam koji će kreirati budućnost i naše dece i naših studenata i društva u celini.Moja druga poruka je, a tu poruku i vi šaljete svojim radom, svojim zalaganjem, odgovornim, ozbiljnim i posvećenim radom, neće Srbija podleći pritisku i neće podleći pritisku ulice, već sve će se odvijati kroz demokratske procese i sve će se odvijati kroz institucije sistema.Želite dijalog? Tu smo. Želite izbore? Tu smo. Želite referendum koji vam je ponuđen? Tu smo. Ne vidim razlog da se plašite izbora ako onaj vaš džuboks u koji ubacite novac, pa vam kaže da predsednik Vučić nema podršku 60% građana, ako ste sigurni u taj svoj džuboks, pa odakle onda razlog da ne idete na izbore?Pustite tu jeftinu priču o izbornim uslovima. Znate, to je mnogo jednostavno, to je mnogo lako.Mogu da vam pričam i o izbornim uslovima ako treba…)Ako želite, mogu i o izbornim uslovima.Ako insistirate, ja mogu. Nemam problem. Ja mogu, stvarno.Hoćete? I o izbornim uslovima ću da pričam.Dakle, pričam.Dakle, mnogo je jednostavno razgovarati o izbornim uslovima, a zapravo iza tih izbornih uslova se krije nešto drugo. Krije se strah od izbora.(Sonja Pernat: Kako da ne.)Ako je – kako da ne, onda izađete na izbore.Imate poziv, izađete na izbore.A ako hoćete sa mnom da razgovarate, pritisnite taster, pa se javite posle pa a ja ću da govorim o izbornim uslovima pošto ste me podstakli. Tražili ste i insistirali. Ja moram da poštujem. Ja poštujem volju svakog narodnog poslanika. Moram.Treća stvar, sačuvaćemo mi ekonomiju i znamo da moramo da radimo daleko više i daleko bolje. Oni koji pokušavaju da nam kažu da ne dozvole da se EKSPO 2027. godine održi u u Beogradu i zapravo u Srbiji i da Beograd bude centar sveta, nećemo to dozvoliti.Znate, demokratija se ostvaruje uvek samo na izborima. Građani su ti koji Građani su ti koji opredeljuju.Ja ne znam da li shvatate da mene da dekoncentrišete ne možete. Mladi ste, verovatno, u Skupštini, pa ne shvatate. Niste još shvatili.Nisam

nemojte nikada da potcenite građane Srbije. Građani Srbije jako dobro znaju i razlikuju destruktivan pristup i destruktivno delovanje naspram onoga što jesu njihovi prioriteti, naspram onoga što jesu rezultati, naspram liderstva koje uvek nudi dijalog, koje uvek nudi razgovor, koji uvek nudi ono što je opšta dobrobit znate šta, kad sve ovo sagledam i kad sagledam ove bezuspešne pokušaje i kad sagledam ovo njihovo odbrojavanje do 15. marta, ja mogu samo jedno da vam kažem, pobediće Srbija i pobediće građani Srbije. Živela Srbija. Hvala vam. Hvala, gospodine ministre.Ministar za brigu o selu, gospodin Milan Krkobabić.Izvolite. Poštovana gospođo Raguš, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, današnja sednica ovog parlamenta ima poseban značaj, jer ratifikujemo određeni broj izuzetno važnih zakonskih predloga, ali vi to dobro da u Srbiji uglavnom su ministri i političke ličnosti i gotovo nikada ne možemo da zaobiđemo i taj politički osvrt.Ja sam i predsednik PUPS i moram da kažem da danas ovde u sali vidim i neke opozicione poslanike mislim da je to dobar znak. Zašto kažem dobar znak? Da li sede, izlaze ili ulaze, ali to nas, poštovani građani Srbije, izvlači iz onog prokletstva paralelnih monologa. To je preduslov da uđemo u jedan ozbiljan dijalog. Nema dijaloga ako ne sučeljavamo argumente, ako nemamo kritičko mišljenje.Hteo bih jednu malu napomenu, sinoć je predsednik Republike dotakao se te teme. Ne znam koliko smo uspeli da je približimo građanima Republike Srbije, ali ona se svodi na jednu tezu, da je Srbiji neophodna neposredna demokratija, da predstavnička demokratija, ova demokratija koja je danas ovde, ovaj parlament, vi, mi nismo neophodni, nego da možemo biti zamenjeni plenumima, onda korak dalje zborovima građana. Evo, ja ću biti inovativan i pokušaću da im pomognem,

Imali smo te čuvene zborove radnih ljudi i građana, sada imamo plenume i to je osnov tzv. neposredne demokratije.Želim samo da vas podsetim da je Srbija prešla izuzetno dug put od Marićevića jaruge 1804 godine do danas 11. marta 2025. Karađorđe, ustanici, to su, poštovani građani Srbije, uvaženi narodni poslanici, bio ogledni primer neposredne demokratije.Ponavljam, prešli smo dug put. Danas imamo parlamentarizam, parlamentarizam primeren evropskim načelima i osnovno, ono što je pred nama, da tu vrstu najvišeg stupnja demokratskog razvoja očuvamo. To istovremeno znači i očuvanje ustavnog poretka ove zemlje. Tu nema razgovora, tu nema pregovora, ustavni poredak jedne zemlje je nepovrediv i tu nema mesta bilo bilo kakvim kolebanjima i razmišljanjima.Dozvolite, ovo je moj neki kratak politički uvod, za koji sam smatrao da je neophodan, jer evo, da budem malo i šaljiv, mada situacija nije ni malo neozbiljna. Očekujem da će se sad neko pojaviti sa izvesnim aprilskim tezama. Za one koji to ne znaju, podsetiću, sedamnaeste godine Vladimir Ilić Uljanov, dolazeći iz Finske u Rusiju, definiše svoje aprilske teze. Jedna od tih teza, profesore Atlagiću, vi to dobro znate, bilo je da su nepotrebni i vojska i policija i da je nužno uvesti narodnu vojsku, narodnu miliciju, a onda i institut, recimo, gle čuda, koji se može nazvati civilno hapšenje. Jel ima toga? Bilo je toga. Ima takvih pokušaja.Ja bih taj svoj kratak politički osvrt završio još jednom, poštovani građani Srbije, ustavni poredak ove države je neprikosnoven. Čuvajući ustavni poredak ove zemlje, ne čuvamo Vladu, ne čuvamo predsednika, ne čuvamo političke partije, ne čuvamo narodne poslanike, čuvamo demokratski uzlet Republike Srbije za koji smo se borili, evo, bogami, od 1804. do 2025. da se ne bi reklo da ne poštujem zasedanje ove Skupštine, da ne poštujem dnevni red, uvaženi ministar prvi potpredsednik Vlade,

Neko želi da bude na tom putu, neko ne želi. Naš većinski stav da je to put kojim mi imamo nameru da idemo.E, sad, gde je tu spona u ovoj mojoj diskusiji? Hoće li u EU ući samo gradovi Srbije, hoće li ući Beograd, Novi Sad, Niš ili Kragujevac ili će ući i taj ruralni deo Srbije? Naravno, Srbija može ući samo celovita.Da vidimo gde je taj ruralni deo Srbije na tom dugotrajnom, mukotrpnom putu u EU, to dugo putovanje, što bi rekao Judžin O Nil, da vidimo gde i kada će se završiti, da li je to 2026, ja ne znam. Ali, kako izgleda taj naš ruralni deo Srbije u kome živi 38% stanovnika. Dva i po miliona ljudi, u većini nas sad gledaju u selima Srbije, žive u nekih, da tako kažem, 4.500 naseljenih mesta. To prosečno jedno selo broji 560 stanovnika, a prosečna starost žena je 46, a muškaraca 44. Ovo su podaci statistički najnoviji i nužno je da ih znamo. Žive i rade na 508.000 poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Kolega Martinović će o tome detaljnije govoriti. Prosečan posed je 6,4 hektara,

Svega 129.000 su korisnici starosne porodične ili invalidske penzije. To je jedna slika. Posed prosek 6,4 hektara, a 92% raspolaže zemljištem manjim od 10 hektara.Slika ili spisak problema je dugačak i rešavamo jedan po jedan. Vratiću se na ovu temu iz jednog novog ugla.

u istoriji Srbije, iako su je činili ljudi koji su poticali sa sela, nije definisala politiku vezanu za selo. Tek prva Vlada Aleksandra Vučića, a potom vlade Ane Brnabić i Miloša Vučevića definišu novu politiku prema ruralnom seoskom delu Srbije.Veliki doprinos definisanju ove politike dala je SANU, preciznije Akademijski preciznije Akademijski odbor za selo na čelu sa akademikom Škorićem i ja mu u svoje ime, a i u vaše ime, u ime građana Srbije, izražavam veliku zahvalnost. Radi se o najvećem selekcionaru suncokreta, konkretno, koga jedna zemlja može da ima, a to je Srbija. Akademijski odbor za selo je sačinio program nacionalnog preporoda sela Srbije i on predstavlja, rekao bih, putokaz i pravi način kako možemo i na koji način da rešavamo te probleme.Naravno,

na početak izlaganja. Ovde smo uspeli da postignemo upravo to - da imamo jasnu izraženu političku volju i u tom smislu dugujemo zahvalnost i Akademijski odbor za selo i mi podršci predsednika Republike Aleksandra Vučića. Sve vlade koje sam ja pomenuo su uzele aktivno učešće, ali presudna, bez imalo nerealnosti, je uloga koju je imao predsednik u svemu tome. Naravno, njegov koncept je bio u startu pesimističan, sa skepsom je gledao na te stvari, ali je shvatao nužnost mera koje moraju da se primenjuju. ruralni deo Srbije, sela Srbije na putu ka EU moraju da slede važeći obrazac EU, a to je partnerstvo urbanog i ruralnog dela.Da prevedem, to je deo Lajpciške povelje. Šta to praktično znači? Ljudi kažu iz sela odlaze sirovine, poluproizvodi, ali i ono što je najbitnije – odlaze najkvalitetniji, najpametniji mladi ljudi u sferi sporta, kulture, nauke, a ono što se vraća seoskim sredinama nije ni malo jednako onome što se ulaže. Ta Lajpciška povelja definiše da to partnerstvo mora biti zasnovano na zakonu i da određena vrsta sredstava zakonom mora biti transferisana. Ceo naš koncept u razvoju se svodi upravo na to.Istovremeno, ovde bih pokušao da razjasnim jednu dilemu, da napravimo jednu razliku, kolega Martinoviću, u razmišljanjima ljudi. Selo nije jednako poljoprivreda. Selo je zajednica ljudi, sociološki fenomen. Poljoprivreda je privredna grana, i to veoma bitna za funkcionisanje jednog sela.Kada govorimo danas o poljoprivredi i selu, rekao sam vam koliki je prosečan posed, moram da istaknem misao velikog čoveka, velikog Srbina, akademika Radomira Lukića iz 1984. godine, uspeo sam da je pronađem, veoma interesantna. Vidovit je bio, izuzetan čovek, sem teorije države i prava, ali je gledao i na ove stvari. On kaže – savremenoj poljoprivredi nisu neophodna sela, njima su neophodne nepregledne oranice, gde mehanizacija može da dođe do punog izražaja. Sada imamo i dronove, imamo apsolutno automatizovan način proizvodnje, ali savremenom selu je neophodna i poljoprivreda.U tom kontekstu, kada pogledamo sela Srbije, ja imam ovde obavezu da kažem, šta smo mi to u ovim godinama odradili.

Nužnost. Ako je prosečan posed 6,4 hektara, pritom usitnjen, takav posed ne može da omogući da taj njegov vlasnik bude adekvatan robni proizvođač. Proizvod na proizvodnom poljoprivrednom gazdinstvu postaje roba tek onda kada bude odnesena na tržište i kada bude razmenjena. Pre toga to je samo proizvod za njegovu upotrebu. Upravo zadruga predstavlja organizacioni oblik koji omogućuje da se mali proizvođači, a rekao sam da je preko 92% njih ispod 10 hektara, objedine i postanu značajni robni proizvođači.Poštovani prijatelji, zadruge su se gasile, 100 zadruga godišnje, pratila ih je različita priča, predrasude su uvek prisutne. Predrasude imamo kada nemamo činjenice. Konceptom 500 zadruga u 500 sela, pomognuti od SANU i 87 najznačajnijih eksperata u toj oblasti, uspeli smo da zajedno sa našim poljoprivrednicima definitivno imamo trenutno preko 1.100 novih zadruga. Pitaćete se – kakve su? Ima različitih. Ima veoma uspešnih, ima manje uspešnih, ali je to prvi korak u povezivanju malih proizvođača i približavanje putu EU. Zadrugarstvo je imanentno evropskim privrednim prostorima i jedini način da ta domaćinstva opstanu.Da li ima potrebe da vam govorim koliko smo pomogli voćarskih, povrtarskih, stočarskih i ostalih zadruga? Nema potrebe. Stočarske su posebno značajne. Kolega Martinović će se osvrnuti na stočarstvo, kao izuzetno bitnu granu koja je pred nama, i očekujemo i značajna značajna ulaganja, ali i korenit pristup razvoju stočarstva. Trenutno, kažu ljudi, a ja to moram ovde da iznesem, a sad nas gledaju i domaćini, pa negde 50-ak krava predstavlja osnov da jedno četvoročlano domaćinstvo može da živi, kao što je to nekih 200 košnica u pčelarstvu.Pored koncepta zadrugarstva, 207 zadruga je pomognuto finansijski, sledeći program koji je izazvao izuzetno veliku pažnju i daje odgovor na jedno ključno pitanje, a to je kako zadržati mlade ljude u seoskim sredinama, pod jedan, a pod dva – kako omogućiti nekim drugim mladim ljudima da iz gradskih sredina odu u seoske sredine. Program dodele praznih seoskih kuća, napuštenih, uslovno rečeno, koje imaju vlasnika je više nego uspešan – 3.520 kuća, poštovani građani Srbije, dobilo je nove stanare. Kakve stanare? I to sve mlađe od 30 godina, prosek je 29,8 godina. Karakteristika ovog programa je da je 1/3 tih mladih ljudi napustila gradske sredine i otišla put sela, a ono što je posebno interesantno je da je 90% tih mladih ljudi visoko obrazovano. Znači, pravac onaj globalni koji smo imali selo – grad, sa smerom od sela ka gradu, polako se okreće. Ništa čudno. Sličan proces se događa u velikim evropskim zemljama, poput Francuske, gde je zabeleženo, ovo će biti interesantno, da je u protekle 3-4 godine daleko više građana Francuske otišlo put sela, nego što je iz sela otišlo put gradova.Te kuće o kojima ja govorim se nalaze u svim delovima Srbije, od severa do juga. Prednjači Sombor, 211 kuća. Selo sa najviše dodeljenih kuća je Bačko Petrovo Selo, poštovani prijatelji, 103 kuće su dobile svoje stanare u proseku sa dvoje ili troje dece.Zamislite kada u 100 kuća uđu tročlane ili četvoročlane porodice koliko je to dece koja mogu da idu u vrtiće, koja mogu da idu u škole. To je način da na munjevit, ja bih rekao izuzetno brz, eksplozivan način menjamo demografsku sliku.Sve mere, da pogrešno ne budem shvaćen, koje populaciona politika definiše daju rezultate, ali na duži rok. Ovo je mera koja munjevito menja demografsku sliku. Ispunjava ta tri cilja - populacioni, ekonomski, zašto kažem ekonomski, ako ste me pratili, rekao sam da je prosek godina tih ljudi ispod 30 godina. Znači, dobijamo radno aktivne stanovništvo. I jedan elemenat koji je izuzetno bitan, cilj koji ostvarujemo, to je bezbednosni cilj. To je cilj da ni jedan deo Republike Srbije ne ostane prazan.Ilustrovaću.

Posledice su nešto što dolazi. Uzroci su bili jasni. Naše stanovništvo u tom delu Srbije se povuklo.Uzmimo primer opštine Kuršumlija koja se proteže 90 km i trenutno ima jedva 12.000 stanovnika. Ja dobijam pismo čoveka koji mi kaže da je ostao jedan jedini na samoj granici, ima 85 godina i kaže da posle njega to ostaje prazan prostor. Taj element gde ne smemo da dozvolimo da ni jedan deo Srbije ostane prazan upravo ovim programom potpuno biva pokriven.Kada govorimo o kućama koje su dodeljene, istovremeno i zadrugama koje pomažu taj egzistencijalni deo, ne mogu a da se ne osvrnem da taj čovek u ruralnom delu mora da se preveze od sela do sela, od sela do grada. Tu smo išli sa realizacijom programa mobilnosti, dodeljivanjem mini buseva za prevoz seoskog stanovništva. Građani Srbije to znaju. U 78 opština ova država, ova Vlada je omogućila besplatan prevoz tim ljudima. Ministarstvo omogućuje sredstva za kupovinu vozila, a lokalne samouprave obezbeđuju vozača, gorivo. To su oni beli mini busevi koje možete da vidite, koji prevoze najstarije, najmlađe, sportiste, sve one kojima je neophodno da stignu od jednog sela do opštinskog mesta. To bogami prevoze i naše mlade i starije poljoprivrednike kada ponesu svoje proizvode ujutru na pijacu.Zamislite nekoga ko je proizveo kantu sira, ovo je interesantno za naše gledaoce, tamo gde tih vozila nema, i sada uzme taksi da preveze kantu sira. To je besmislica. Na ovaj način nastavljamo. Tu dugujem duboku zahvalnost Saobraćajnom fakultetu na podršci pri realizaciji ovog programa.Uz to ne mogu a da se ne svrnem i na program koji je izuzetno dobro prihvaćen, na Miholjske susrete koji su održani gotovo 350 puta. Sada idu peti put, a već posle drugog ja sam dobio povratnu informaciju gde ljudi kažu da su ti susreti tradicionalno. Naravno, nešto tradicionalno može da postane tek posle određenog broja godina, ali oni su prihvaćeni zdušno. Omogućavaju da ljudi u određenim selima sami se okupe, organizuju susrete sportskih takmičenja, sa kulturnim sadržajima, sa dramskim sadržajima, sa folklorom, ali bogami i nešto što se zove kulinarstvo.Svi ti događaji na najbolji način prezentuju zavičajnu kulturu i ljudi dolaze. Ovo je podatak koji je za neverovati. Gotovo milion ljudi je za ove četiri godine posetilo Miholjske susrete sela Srbije. Srbije. Ma kako to zvučalo, ja izražavam zahvalnost pesniku Ljubivoju Ršumoviću na saradnji kod organizacije ovih susreta.Istovremeno, ne mogu a da ne spomenem i dva programa sa kojima krećemo. Krenuli smo to jesenas. To je podrška preduzetnicima, 14 lokalnih opština je dobilo sredstva. Šta želimo? Prosto, kada obično pitate čoveka u nekom selu šta to nema, šta ti nedostaje, on ima spisak. E, pa sada kažemo, da vidimo koje to delatnosti nedostaju određenom selu? Najrazličitije. Ali nećemo da ih smišljamo mi. Oni će sami reći da im nedostaje im poljoprivredna apoteka, frizer, stolarska radionica, vuklanizerska radionica. Tu idemo sa bespovratnim sredstvima do milion i koncept, poštovani prijatelji, ovih davanja svodi se se da ministarstvo odobrava sredstva i daje ih lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave imaju punu slobodu, od javnog poziva koji oglašavaju pa do dodele tih sredstava i kontrole tih sredstava.Istovremeno, jesenas smo krenuli sa obnovom domova kulture širom Srbije. Za sada 19. Moram da vam skrenem pažnju, poštovani prijatelji, da ovo ne ostane nezapamćeno ili da se ne čuje, kada se obnovi neki dom kulture to je bio događaj, krenuli smo u obnovu 19 domova kulture. Znači, sređivanje enterijera, instalacija i svega onoga što je neophodno.Ako imamo dom kulture, onda imamo tačku gde ti ljudi mogu da se sreću, da se susreću, da upražnjavaju najrazličitije sadržaje.To su neki programi koji smo realizovali na zadovoljstvo građana Srbije, ali ćemo realizovati i neke druge. Moram da pomenem širokopojasni internet jer danas kada govorimo o opstanku ljudi u seoskim sredinama, mladi čovek prvo kaže – da li ima internet signal i tu nema nikakve dileme. Moramo da im omogućimo. Tu su ministarstva koja se bave, od ekologije pa nadalje, realizacijom vodovoda, kanalizacione mreže, regionalnih, lokalnih puteva. Radićemo i atarske puteve. Za one koji to ne znaju, a ne verujem da ne znaju, ima ovde puno izvornih građana sela Srbije, to je put od kuće do njive. Radićemo tu elektrifikaciju, vodosnabdevanje, da te parcele budu savremene.Istovremeno, kada se okrenemo i pogledamo, da damo odgovor kako zadržati mlade ili omogućiti nekima drugima da dođu, i pitanje populacione politike ponovo stavimo u prvi plan, dozvolite mi da pri kraju svog izlaganja osvrnem se na izuzetno bitnu stvar za Republiku Srbiju. Sada me slušaju domaćini, imaju sinove, imaju ćerke i moram da iznesem jedan izuzetno bitan podatak, da preko 330 hiljada, uslovno rečeno, mladića u Srbiji je neoženjeno i 183 hiljade, po najnovijem popisu, neudato devojaka do 40 godina.Sad, govorimo o populacionoj politici, hoćemo da imamo podmladak, naš osnovni zadatak je zasnivanje zajednica, bračnih ili vanbračnih i ono o čemu je govorio predsednik Republike, to je ključna tema, to je osamostaljivanje mladih ljudi. Možemo da damo za prvo dete, drugo, treće, četvrto, peto, ali moramo omogućiti uslove za osamostaljivanje i to su upravo ovi krediti o kojima je govorio uvaženi ministar Mali, za mlade ljude. Znači, način da brzo i, glavno, jeftino dođu do svog prvog stana. Ove kuće koje dodeljujemo to je nešto što je u sklopu toga. To je način da se mladi ljudi osamostaljuju.Praktičan primer da bi ljudi shvatili šta znači dodeljivanje tih kuća, mladi čovek danas u Srbiji, poljoprivrednik živi sa dve ili tri generacije, sa dedom, ocem u zajedničkom domaćinstvu.Poštovani građani Srbije, veoma sam ozbiljan kad ovo govorim, razgovarao sam i sa puno mladih žena i devojaka, retko koja,

ovo je osnovni problem Republike Srbije. Mladi ljudi hoće da budu samostalni, da odlučuju o svojoj budućnosti. Na nama, na državi Srbije je da im omogući te preduslove.Ovo moje izlaganje mora da ima i zaključak, šta je to naša vizija, šta su to naši predlozi za ubuduće. Poštovani prijatelji, rekao sam vam, 45% ljudi je starije od 65 godina. Treba ti ljudi da odu u penziju. Šta je sa penzijsko-invalidskim osiguranjem poljoprivrednika? Manje od 130 hiljada je obuhvaćeno. Na nama je, ministre Martinoviću, ministre za socijalnu brigu, ministre finansija, da u najskorije vreme odradimo reformu sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. To je pod jedan i tu nema nikakve dileme.Istovremeno, da bi neke lokalne sredine, pogotovo manje, opstale, moramo da imamo kvalitetne, stručne ljude. Tu moramo da primenimo princip pozitivne diskriminacije u sferi poreza, ali i u sferi stimulansa zarada tih ljudi.

gradovima.Jedna moja sugestija ministru Martinoviću. Evo, ovako Vlada Srbije razmenjuje otvoreno svoje stavove. Mi imamo slobodnu državnu zemlju koja nije data u dugoročni zakup. Ima tu, po nekim procenama, 200 hiljada hektara. Naša ideja neka u okviru akademijskog odbora je da ta slobodna državna zemlja koja nije data u dugoročne zakupe jer tamo te veže ugovor, bude data na besplatno korišćenje zadrugama ili mladim poljoprivrednicima

do jednog kapitalnog projekta na koga bih ja ukazao a on se tiče strateškog opredeljenja ove a i buduće Vlade, a to je stavljanje u funkciju kanala Dunav-Tisa-Dunav. Podsetiću, kanal je dug 960 predstavljao je najveći investicioni poduhvat SFRJ-a, ima 24 prevodnice, ima značaj navodnjavanja 500 hiljada hektara, odvodnjavanja miliona, ima značaj plovnog puta, turizma i da ne nabrajam dalje.To su sve stvari koje su pred nama, a da bi to mogli da realizujemo, da taj poljoprivrednik koji nas sad gleda, ima 65 godina i kaže - šta će biti sa njim, kakva je njegova socijalno-ekonomska sigurnost kroz četiri-pet godina, ova država mora da ide napred, mora da se razvija, ovaj budžet mora da se puni, a mi to možemo da uradimo samo ako poštujemo onaj večni a bogami izgleda teško dostižan ideal - samo sloga Srbina spašava. Ponavljamo ga, vredi ga ponavljati i ja se nadam da ću doživeti , a mlađe kolege, ubeđen sam, sigurno, da će biti realizovan.Šta još mogu da kažem? Živeli građani Srbije, živela Srbija i - tu smo! Hvala vam. Hvala